Новопостъпили питания за периода 1-7 февруари 2013 г. Постъпило е питане от: - народния представител Димчо Михалевски към Лиляна Павлова

влиянието й върху процесите на регионалното развитие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 февруари 2013 г.; февруари 2013 г.; - народните представители Мирослав Петков и Евгени Стоев към Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, относно финансово подпомагане за ремонт на закрита лекоатлетическа писта, част от сграда на спортен комплекс „Ивайло” на улица „Филип Тотю”, град Велико Търново.

Тунджай Наимов, Корнелия Нинова и Милена Христова към Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 15 февруари 2013 г. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от: - министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на питане от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев; Стойнев; - министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Теодора Георгиева; - министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;

- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Пенко Атанасов; - министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; Нинова; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Костов; - министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ваня Добрева; - Ваня Добрева; - министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димитър Горов; Димитър Горов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Ангел Найденов; - министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Нигяр Сахлим;

Евгений Желев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Милена Христова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Антон Кутев; Антон Кутев; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Даниела Дариткова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народните представители Добрин Данев и Румен Такоров.

две заявки за изявления от името на парламентарни групи до момента: от името на Коалиция за България – господин Ангел Найденов, след него – господин Шарков, от името на Синята коалиция.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 Четвърти ден въпросите, свързани с Консултативния съвет за национална сигурност, не слизат от вниманието на политици и държавници, на медии и на експерти. И това е повече от обяснимо. Очакваха се заключения по един терористичен акт, отекнал далече извън границите на България и надхвърлящ драмата на тогава загиналите и ранените, заключения, които имат своите вътрешни и външни политически измерения и последици и тъкмо затова изискващи категоричност и недвусмисленост. Отговори ли проведеният Консултативен съвет на тези очаквания? Не. Създаде международна новина, впрочем предсказана, очаквана и не особено изненадваща. Но и остави тягостно впечатление и поднесе тревожни изводи. Последвалите изявления на министри и представители на управляващата партия, говоренето на президента, мълчанието на премиера, мнението на главния прокурор, че заключението е политическо, засилиха безпокойството и изведоха на преден план въпросите: какво точно се случва, беше ли употребен Консултативният съвет и каква е целта на позицията, поднесена от вицепремиера и министър на вътрешните работи? Нека да разсъждаваме. Известно е, че Консултативният съвет стои на едно от най-високите места в системата за национална сигурност, а неговите становища, без да са нормативно обвързващи, очертават зони на съгласие с последващи решения на институции, министерства и ведомства. И тъкмо в значимостта на разглежданите проблеми и в съгласието се корени и репутацията на Съвета. Непостигането на съгласие не е изненада, но тогава когато от едната страна остават само управляващите, а срещу тях са всички останали – очевидно има нещо силно смущаващо, Да не кажа сбъркано, в представените на Съвета доклади. Говоря, разбира се, само за докладите и информациите за разследването на атентата на летище Сарафово, като не подценявам въпросите за осъждането на покушението срещу господин Ахмед Доган и доклада за ситуацията в Близкия изток и рисковете за България. Всъщност не чухме нищо нито за рисковете, нито за мерките, които предприема България. Какви са оценките на участниците в заседанието? Докладите са непълни, незадоволителни, повърхностни. Разследването не е приключило, предстоят следствени експерименти, очаква се нова информация от наши партньори, а доказателствата са недостатъчни. Може ли това да бъде солидна и сериозна основа за общо становище, посочващо организация, свързана със и стояща зад атентата? Не. Или да кажем – не би трябвало. И не предрешава ли това окончателните резултати от следствието? Впрочем да се представят мненията, различни от позицията на българското правителство, като подкрепа за „Хизбула“ и за терористите е толкова смешно и нелепо, че не заслужава усилия да бъдат да бъдат опровергавани. Да, информация за хода на разследването беше отдавна необходима. Парламентарните комисии и Парламентът като цяло бяха мълчаливо подминавани, догадките се множаха, а това, което научавахме, идваше от чуждестранни медии след посещения на наши министри. Защо тогава именно Консултативният съвет за национална сигурност беше мястото, избрано, за да се представи така нареченото „обосновано предположение” за участие на Защо данни и предположения за нечие участие не бяха представени от разследващите органи и от компетентните власти в България? Отговорите според нас са: първо, заради необходимостта да се компенсират липсващите категорични доказателства; - второ, заради желанието да се сподели отговорността; - трето, заради натиска да се представи политическо становище, приемано като аргумент за признаване на „Хизбула” за терористична организация и в рамките на Европейския съюз. Много аргументи има в подкрепа на тези разсъждения, но сред най-фрапиращите са публикациите в чуждестранни медии, предшестващи заседанието на Консултативния съвет. Откъде идва информацията, подклаждаща тези публикации, не е трудно да се разбере. Не това е интересното. Интересно е защо иначе достойното поведение на българското правителство, нежелаещо да се обвърже със заключение, за което няма достатъчно убедителни доказателства, се промени? Каква е цената за тази промяна и отчита ли тя рисковете за сигурността на хората в България? Цената предстои да разберем, но че не отчита повишените рискове и увеличените опасности е факт. Да, ние имаме своите съюзни отговорности. Ние сме част от антитерористичната коалиция, не трябва да се страхуваме да посочим виновните за ужасното нападение срещу невинни граждани на летището в Бургас. Всичко това обаче не бива да е плод на политическа псевдо коректност и първосигнално послушание. Уважаеми дами и господа народни представители, тази седмица ще бъде запомнена. И в момента се провежда заседание на Европейския съвет, натоварено с огромен интерес и очаквания за финансовата рамка на Съюза до 2020 г. Това обаче не привлича вниманието на Българския парламент, а премиерът и министрите са далече от разбирането, че са длъжни да информират за позицията българските народни представители. Проведе се фрапиращ дебат в Европейския парламент за състоянието на демокрацията в България и върховенството на закона, и това остава встрани от вниманието на мнозинството в Българския парламент. Продължава скандалната сага с историята на агента „Буда”. Дано и тя да не оттече покрай нашия Парламент, най-вече заради обоснованите предположения за зависимост на българския министър-председател. Ще предложим решение за създаване на анкетна комисия и се надявам то да бъде подкрепено. Пренебрежителното отношение, господа управляващи, което демонстрирате към Парламента, е пренебрегване на народа, а свеждането на народното представителство до безлична маса от хора – механично гласуващи, е обезличаване на ценности, на вековни традиции и на принципи. Резултатът ще се види на изборите и той няма да е в полза на днес управляващите.” Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата от името на Парламентарната група на „Синята коалиция”, за да Ви върна към един реален проблем от от ежедневието на всеки български гражданин, на хиляди и милиони български граждани. В края на миналата година, уважаеми дами и господа, от тази парламентарна трибуна заявихме в декларация и посочихме едни некоректни действия на мобилните оператори, които сключват договори, наречени от тях „от разстояние”, с българските граждани, без те да знаят, без да са информирани и без да са дали своето съгласие. Те го наричат „договор от разстояние”, ние го наричаме рекет от разстояние. Този рекет продължава и в момента. През октомври месец внесохме в Народното събрание предложение за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. С това предложение забраняваме сключването на подобни договори и казваме нещо съвсем простичко: че индивидуален договор с краен потребител се сключва лично с него или с негов пълномощник след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно. Искаме да прекратим тази порочна практика на мобилните оператори. Вчера обаче на заседанието на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в Народното събрание този законопроект беше отхвърлен. Беше отхвърлен с 6 гласа „за” от всички парламентарни групи и 6 гласа „въздържали се” от Парламентарната група на ГЕРБ. За нас е необяснимо поведението на колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. Необяснимо е защо те се превръщат в стражи на монополите, като бранят тоталния произвол на мобилните оператори?! Предложихме този законопроект, за да защитим българските потребители, да ги защитим от тормоза на мобилните оператори. Пак ще повторя, това не е договор от разстояние, това е рекет от разстояние и класическа измама. Телекомите на практика се възползват от неинформираността на възрастни хора и предоговарят условията по договори с тях. Има множество случаи, в които възрастните хора се опитват да прекратят своите договори с някои от операторите. На тях им се казва, че договорът им е продължен с още три години, без те да знаят. Те казват: „Имате подновен договор, но не сте информирани”. За нас не е ясно защо заставате на страната, колеги от ГЕРБ, на онези, които лъжат българските граждани, лъжат възрастните хора, и защо ги подкрепяте?! На практика нашият законопроект беше подкрепен от Комисията за регулиране на съобщенията, подкрепен от Комисията за защита на потребителите и единствено против него сте Вие и мобилните оператори. Обяснението за това, че имало друго систематично място на тези промени в закона, е нелегитимно пред българските избиратели. Те не разбират това обяснение. Те искат техните права да бъдат защитени. Аз мисля, уважаеми колеги от ГЕРБ, че имате време да коригирате поведението си в оставащите 3-4 месеца, защото всички ние сме тук по волята на българските избиратели, за да защитаваме техните интереси, а не по волята на мобилните оператори, на олигархията и на монополите. Затова коригирайте поведението си и при разглеждане на закона в залата подкрепете нашето предложение, за да спрем рекета над българските граждани. Благодаря Ви. Госпожо председател, господин вицепремиер, дами и господа народни представители! От името на Парламентарната група на партия „Атака” искам да поставя един въпрос, който засяга абсолютно всички български семейства, фирми. Това е въпросът за цената на тока и сметките. Последните седмици при нас идва информация за страшно много надписани сметки. Буквално хиляди сметки, които гражданите получават, са явно надписани и много хора се чувстват излъгани. Във връзка искам да направя едно изложение, за да стане ясно и на хората, които ни гледат и слушат, как се формира цената на тока у нас, и какво трябва да се направи, за да няма такова ограбване от страна на монополистите – трите дружества, за които съм говорил поне сто пъти от тази трибуна: ЧЕЗ, EVN, Е.OН. Въпросът е не само кой ги допусна в България и ги направи монополисти, а и кой им съдейства?! Това са държавни образувания като Държавната Наскоро излезе проект за наредба на ДКЕВР, в който се предвижда покачването на цената на тока вече да става не само веднъж в годината, а да става три или четири пъти. Ще Ви цитирам точно, за да няма никакви съмнения: „Предвидена е възможност за корекция на цените по време на ценовия период, в случай че е налице изменение на цените на природния газ или други променливи разходи, което води до необходимост...” и така и водно регулиране, която трябва да регулира монополистите и да сваля цената на тока, колкото трябва да е нормално, всъщност играе за тях. Тя неведнъж го е доказвала и сега с този проект за наредба – той е проект, повтарям, но сигурно ще стане наредба в скоро време, ще позволи на тези монополисти да вдигат цената вече по три-четири пъти на годината, оправдавайки се с какви ли не други странични фактори. Цената на тока в България се образува по следния начин. Източниците на ток – производителите, са АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ-мариците, ТЕЦ „Варна”

ТЕЦ „Марица 3”, която беше продадена по времето на Костовото и следващото правителство на една американска фирма с гарантирана печалба за 30 години – 84 лв.; ТЕЦ „Варна” – 92 лв., също частно притежание,

тези, които не си плащат тока. Знаете кои са. Обичайно това са циганските общности, квартали, които не плащат ток. Тяхната сметка се пише на наш гръб, защото НЕК я включва. След това ЕРП-тата още веднъж я включват. Ние плащаме и техния ток. По този начин НЕК продава на ЕРП-тата средно за 79 лв. на мегаватчас електроенергията. Оттам нататък ЕРП-тата добавят още и продават тока с още по-голяма цена на потребителя и на фирмите.

Сега ще Ви прочета част от доклада за НЕК за 2011 г., в който се отбелязва каква печалба е реализирало това дружество. Казва се колко гигавата електроенергия е закупил НЕК и накрая се отчита, че приходите от продажба за 2011 г. са на ниво 3 млрд. 115 млн. 619 хил. лв., което е било повишение спрямо миналата година. В същото време за НЕК се говори, че била на загуба. Как така? Реализират над 3 млрд.

добавена стойност върху цената на тока. Та как няма да се оплаква българският гражданин и как няма да реве?! Защото има хора, които реват със сълзи, когато получат сметките си. Тук трябва да направя едно сравнение, защото има някои спекуланти, които говорят, че цената на тока в България била по ниска от другите държави. Да, номинално тя е по-ниска отколкото в други държави, но има един фактор – господин Дянков го знае много добре, той се казва „покупателна способност”. Когато се смята през този фактор, излиза, че държави като Великобритания, Белгия, Естония, Ирландия, Латвия, Холандия, Австрия давате си сметка какъв стандарт на живот има там – плащат по ниска цена на тока, сравнено с покупателната стойност на българина. Тоест ние плащаме по-скъпо отколкото в Холандия, Швеция, Великобритания, Белгия и така Това е деформация, която трябва да се изправи. Няколко пъти съм призовавал тук – и днешното правителство, и предишното, да прекратят договорите с ЧЕЗ, EVN, Е.ОН, да върнат енергото в български ръце, да отпадне тази посредническа роля, която надува цената и българинът да получава ток на цени – поносими, сравними с неговия стандарт. Нищо друго не искаме! Не искаме чудеса чудеса или неща, които не се сбъдват. Това е абсолютно реализуемо. Освен това е наложително, защото тези дружества погазват договора, с който са пуснати в България. Ние сезирахме ДКЕВР да отнеме лиценза на тези три дружества, защото има редица нарушения на лиценза.

– държава, която не е в Европейския съюз, но която изгони ЧЕЗ. Преди броени дни, може би седмици, ЧЕЗ бяха изгонени от Албания, тъй като са недобросъвестна компания и явно правят същите неща, както и в България. Албания обаче имá характер да го направи и да каже: „Ние не искаме да работим с Вас!”. Защо в България вече няколко правителства поред не искат да изгонят тези фирми, които изкуствено надуват сметките на тока? Ако това се направи... Ако аз имам властта от българските избиратели, бих го направил. Това ще бъде едно от първите три неща, които ще направя, ако имам изпълнителната власт. Това е категорично! Нямам никакви колебания, независимо дали ще се обади някой чуждестранен посланик или някой друг лобист и ще се опита да каже „Ама защо така?”. Ами защото тези дружества са грабителски, колониални. Между другото, това го каза премиерът Борисов през 2010 г.

българското електроразпределение да се върне в български държавни ръце и цените на тока да бъдат регулирани надолу, подчертавам – надолу, не нагоре, и да бъдат замразени до излизане на България от кризата. Това са мерките, които трябва да вземе сегашното правителство, а бъдещото правителство да ги потвърди и те да не се променят. Всичко това не е партийна, а национална кауза. Убеден съм, че ако го направи сегашното правителство, то ще получи много сериозна подкрепа от хората. Ако не го направи – ще покаже, че има по-силни фактори от него. Те са олигархични, лобистки, корпоративни. Една държава обаче не трябва да бъде по-слаба от корпоративните интереси. Това са истинските проблеми на днешния ден. Бих се зарадвал, ако всички политически партии и техните лидери в наближаващите месеци преди изборите заявят ясно как ще постъпят, ако имат властта и мнозинството в Парламента, спрямо тези три монополни дружества – ЧЕЗ, EVN и Е.ОН. Ще прекратят ли договорите с тях и ще върнат ли електроразпределението в български ръце, ще намалят ли цената на тока така, че тя да бъде съобразена с българския стандарт на живот и доходи? Това е наш дълг като политици. Оправдание да не го правим няма по никакъв начин! Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! От името на ГЕРБ искам да призова – петък, когато всичко се предава директно по националните медии, нека да не използваме трибуната за манипулации. Какво имам предвид? Лесно е да яхнеш вълната на недоволството

Говоря с факти и цифри. Току що се направи опит за манипулация, като се каза, че енергията от атомната централа се купува за 15 лв., което е, забележете, три пъти по-ниско от цената, на която се изкупува енергията от атомната централа. Естествено, не оспорвам, че най-евтината енергия е от атомната централа в Козлодуй. То е обяснимо поради следния факт. Да не се заблуждават хората, че ние сме против нова ядрена централа, защото ще купуваме по-скъп ток, а видите ли, колко е евтин токът от атомната енергия. Искам да Ви кажа, че тази цена е благодарение на това, че атомната централа е вече на 30 години. Тя си е изплатила всички разходи по построяването и затова цената е толкова евтина. Това никой не го казва. Не стига че

Второто нещо, срещу което станах да възразя от името на парламентарната група. Каза се, че ние, благодарение и на правителството, и организациите, които контролират цените, сме направили така, че на всеки три месеца да се увеличава цената на тока. Вижте колко елементарно се манипулират хората. Ще дам пример как допреди две години, когато ние променихме закона, цената се регулираше. Веднъж годишно се коригираше и то с не повече от 5%, забележете, изкупната цена на енергията. Тогава заварихме положение, при което се купуваше зелена енергия от фотоволтаични системи за 800 лв.

тази партия носи отговорност! Но когато решението е доминирано и взето от целия Парламент, не виждам смисъла или ползата от това, че някой става и започва да говори, за да направи актив само на собствената си партия, да направи актив на гърба на

Ако падне изкупната цена и на зелената енергия, на три месеца ще се коригира цената не нагоре, а надолу. Защо ние гледаме винаги от черната страна на въпроса. Значи щом има корекция, ще е нагоре и дайте сега пак хората да станат, да протестират, да ги изкараме на улиците. Да, за някои е много удобно, особено за опозицията, сега да има вълнения, непрекъснато различни групи да показват колко са недоволни от живота. С една дума – те са недоволни от управлението на ГЕРБ. На нас ни е ясно, че искате да покажете това. Показвайте го, но една молба: поне когато се излезе тук, да не се изкривяват толкова елементарно данните, цифрите, фактите. Поне бъдете достойни хора и не изкривявайте информацията. Благодаря. Въпрос от народния представител Мая Манолова относно отклонени средства от Националната здравноосигурителна каса и пътувания на представители от опозицията. Преди това процедура по начина на водене. ВОЛЕН СИДЕРОВ

Неточните данни са Ваши, господин Велчев. Разбирам, че възразявате, но Вие не казахте по съществения въпрос: защо не прекратявате договорите с ЧЕЗ, Оставете тук кой какви... Защо не го правите? Защо не смеете? Какво Ви спира, какво Ви плаши или пък Ви привлича, или изкушава? Не знам! Това е загадка за мен. Защо Албания ги изгони? Унгарците изгониха Е.ОН още преди 90-те години. Българите търпим да бъдем ограбвани от три фирми, които реализират милиардни печалби. Казах Ви цифрата – 3 млрд. 800 млн. Това са огромни пари! Ето Ви пари за повишаване на стандарта, ето Ви пари за болници и училища. Не разбирам защо опонирате нещо, което е здрава логика и здрав разум. Не се заяждам с Вас, казвам Ви как може да се поправят нещата. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Тъй като зададоха въпроса към мен: защо договорите с ЧЕЗ или тези компании не са изгонени оттук? Искам да кажа директно имат подписани договори, за разлика от договорите им с Албания, Чехия и така нататък. Имат подписани договори, колеги, погледнете ги. Юристите да ги погледнат.

с изключение на ГЕРБ всички останали са били в предишни парламенти. И сега да се пита защо ние не прекъсваме тези договори пак е некоректно, но ще го приемем. Правим всичко възможно да прекратим или да вкараме ред в държавата. За съжаление, за четири години това не става. Надяваме се, че през следващите четири години не само ще завършим магистралите, но и ще вкараме ред в държавата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, вече имате възможност да зададете въпроса си, ако не сте загубили търпение.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дянков, безспорно Вие сте един от нестандартните, меко казано, министри в кабинета на ГЕРБ. Решенията Ви често взривяват хората, изказванията Ви се възприемат, пак да го кажа меко, бурно и във всички случаи нееднозначно. Част от тях, признавам, са си откровено шегаджийски. Например сравнението с Брад Пит, идеята да понапляскате руснаците или това, че ще излезем от кризата по Димитровден. Други обаче са далеч извън допустимия тон припомням изказването Ви за опозицията по време на дебатите за приемането на бюджета, но тъй като тогава се извинихте, няма да го цитирам. По отношение на изказването, което е предмет на моя въпрос, а именно, че фармацевтични фирми плащат екзотични пътувания на опозицията, за да пита къде са парите от Здравната каса, не мога да квалифицирам. Не мога да определя дали това е някаква шега, майтап, който ние не можем да схванем, дали е разкритие, или си е обикновена клевета, за която ще трябва да се извините. Уважаеми господин Дянков, от опозицията, от Коалиция за България възнамеряваме да продължаваме да питаме за парите на Здравната каса. Да питаме защо хората, които добросъвестно си плащат здравните вноски, трябва да доплащат за лекарства, за медицински изделия, да доплащат за болнична помощ, да плащат за диагностика, за изследвания, за избор на екип и за каквото се сетите? Така че неприятните за Вас въпроси за Здравната каса ще продължават със същата интензивност и мисля, че сега е моментът да обясните какво е Вашето основание за нападките срещу опозицията. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Манолова, първо, благодаря за комплиментите. Става дума за някои представители на Синята коалиция, които, отстоявайки интересите на чужди фармацевтични компании, активно спъваха възможността за навлизане на генерични лекарства в одобрените листи за заплащане от Здравната каса. Благодаря за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дянков, според мен трябваше да бъдете по-конкретен заради коректността към Синята коалиция. От друга страна, не се учудвам, защото докато Синята коалиция подкрепяше Вашата здравна политика, Вие се отнасяхте по друг начин с тях. Сега, откакто Ви критикуват, може би е нормално за ГЕРБ да има и съответните нападки, но те трябва да бъдат подплатени с конкретика. Ако ще говорим за лобизъм и за конфликт на интереси, трябва да призная, че правителството на ГЕРБ е абсолютен шампион – ненадминато. Ако ще говорим за пътувания, изкушавам се да Ви припомня пътуването на първия от четиримата здравни министри до Америка за сметка на една фирма, свързана със здравеопазването – „Остеотек”. Ако ще говорим за пътувания, трябва да Ви кажа, че напоследък Вашето министерстване в България прилича на една скъпо платена от българските граждани политическа екскурзия. На гражданите се налага да правят фармацевтични пътувания навън, за да си купят по-евтини лекарства заради това, че правителството на ГЕРБ през 2010 и 2011 г. увеличи десетки пъти цените на лекарствата – с над 400% според разследването на парламентарната анкетна комисия. Това стана възможно именно поради факта, че на високи нива в здравната система – заместник-министри, шефове на Касата, бяха бяха назначени лица, които са пряко свързани с фармацевтичните фирми, които идват от фармацевтичния бизнес. Между другото, сега се говори, че част от тях са намерили подслон във Вашето министерство.

Въпрос от народния представител Огнян Стоичков относно конкурсна сесия на Фонд „Научни изследвания”. Слушаме Ви, господин Стоичков. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Уважаеми господин вицепремиер, когато подготвях тези два въпроса към Вас, ние имахме министър на образованието, който се казваше проф. Сергей Игнатов, и ръководство на Фонда, което трябваше да си подаде оставките преди министъра. За съжаление, тази логика не беше спазена. Актуалността на двата въпроса остава с оглед позицията на Министерството на финансите при управлението на бюджетните средства във Фонд „Научни изследвания”. Съгласно чл. 4 от Правилника на Фонд „Научни изследвания” насърчаването на научните изследвания се осъществява по приоритети и направления, определени в Националната стратегия за развитие на научните изследвания. На 30 май 2012 г. Фонд „Научни изследвания” обявява конкурс – „Финансиране на фундаментални, научни и научно-приложни изследвания в приоритетни области”. Приоритетните области съгласно стратегията, която прие това Народно събрание по предложение на Министерския съвет, са пет. В конкурсната сесия бяха добавени шеста и седма приоритетна област. Шестата приоритетна област – „Научни изследвания с приложение в педагогическата сфера” и „Мултидисциплинарни изследвания в повече от една от приоритетните области”. Конкурсната процедура се открива въз основа на решение на Изпълнителния съвет на Фонда и съгласно Правилника на Фонда Министерството на финансите участва в работата на Изпълнителния съвет, като определя един от своите членове. В тази връзка моля да отговорите: какви са мотивите на Министерството на финансите да подкрепи включването в посочения конкурс на приоритети, които не са част от Националната стратегия за развитие на научните изследвания? Благодаря Ви. Дянков, имате думата за отговор.

който, както знаете, има фокус върху бюджетиране и върху финанси, има достатъчно знания, за да може да каже по какъв начин и дали трябва да се подкрепят приоритети,

Само по този начин може да се осъществи пълен финансов и административен контрол върху неговата работа. Казвам това по две причини. Първата причина – като финансист. В 10-годишното съществуване на Фонда цялото финансиране – на 100%, в размер на близо 300 млн. лв., е дошло чрез субсидия от държавния бюджет. Правилото при бюджетирането е, че ако има само и на 100% държавни пари, това финансиране трябва да се управлява от министерства или от агенции. Втората причина, заради която Вие многократно сте сигнализирали и за което Ви поздравявам, е лошото администриране на този Фонд още от началото на създаването му – 2003 г. Миналата седмица съм изпратил писмо с такова предложение на акад. Воденичаров. Благодаря. Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, точно защото Вашият представител трябва да следи разходването на бюджетните средства,

изследване” са дадени 5 млн. 708 хил. лв., или почти общо 7 милиона са дадени в тези области от общия фонд, който е 14 млн. 800 хил. лв. От общия фонд на конкурсната сесия половината пари са дадени за направления, които не са в националната стратегия. Още повече, че от одита, който завърши и от доклада, с който сме запознати, става ясно, че е имало представители и на АДФИ – финансисти, които казват, че в това мултидисциплинарно направление от приоритетни области няма нито една приоритетна област. Ние затова плащаме

Само ще припомня едно съвсем простичко правило при работата на Фонд „Научни изследвания” – относителната му самостоятелност при вземане на решения, които касаят науката, относителната самостоятелност от изпълнителната власт. Защото учените по дефиниция са хора на духа и свободата. Ако Вие направите учените чиновници в дирекция в риторичния въпрос, на който Вие не можете да ми отговорите: когато има разлика в оценката повече от 10 точки при конкурсната сесия, кой ще вземе като арбитър последно решение? Към момента арбитърът е Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания”, който е от учени, които, пак казвам, са свободни по дух, не са чиновници, а фонд. Тогава арбитърът при тази разлика от 10 точки в конкурсните предложения трябва да бъде някой от чиновниците в МОМН. Тогава, уважаеми господин вицепремиер, ще Ви упрекнат в политическо вмешателство в науката. Това е въпрос, на който трябва да си отговорите, преди да обсъждаме тези варианти. Що се касае до липсата на контрол, и към момента членовете на Изпълнителния съвет се назначават със заповед и те са в договорни отношения с министъра на образованието. Тоест функция контрол не липсва. Благодаря Ви.

Мнението на моите експерти е принципно, и то е следното. Първо, от страна на Министерството на финансите законите за бюджетиране явно казват, че ако на 100% финансирането на каквато и да е дейност излиза от държавния бюджет, а не е определена с с отделена такса или с определена допълнителна социална осигуровка, както примерно в Здравната каса, тогава всичките дейности по използването на този бюджет трябва да се управляват конкретно и от бюджетни организации. В закона, който създава Фонд „Научни изследвания” през 2003 г., е оставена вратичка и тя казва, че този фонд ще се финансира не само от държавния бюджет, а и от редица други – от търговски търговски организации, от промишлени асоциации, от неправителствени организации и така нататък. Всъщност това им е позволило в закона от 2003 г. да избегнат предишния бюджетен принцип и да излязат от Министерството на образованието. Неслучайно съм направил проверка и отговорно казвам, че в десетте години на работа на този фонд нито лев не е дошъл извън бюджетната субсидия. Всичките 300 милиона са дошли от държавния бюджет. При това положение, от законова гледна точка, би следвало и администрацията на Фонд „Научни изследвания” да е в съответното министерство или в агенция към министерството, където обаче работещите отговарят на Закона за държавния служител и Закона за държавната администрация нещо, което в момента не е спазено. В самия доклад, който Вие споменавате, виждате, че голяма част от нарушенията и от препоръките са свързани именно с това: хората, които са на трудови договори, нямат необходимите качества, нямат необходимия ценз. Това в държавната администрация не може да се случи. Вие знаете, по закон сме задължени в министерствата и агенциите да следваме определена процедура. Така че и от административна гледна точка, смятам, че правилното е администрацията на този фонд да влезе в министерство. Само тогава министърът, съответно и аз като вицепремиер, можем напълно да отговаряме за това, което се случва, или не се случва в него. Благодаря. Следващият въпрос е от народния представител Огнян Стоичков относно представителство на Министерството на финансите във Фонд „Научни изследвания”. Заповядайте, господин Стоичков. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Както казах в началото, при подготовката на този въпрос, бившият председател на Фонд „Научни изследвания” все още беше на работа. Сега той си е подал оставката и в този аспект оттеглям въпроса си в тази му част. Все пак остава актуален въпросът:

договори, разходни и счетоводни документи. Ако се окаже, че той не е имал право да заема тази длъжност, доколко документите, които е подписвал, имат юридическа стойност към момента? Това не поставя ли под въпрос цялата конкурсна сесия, за съжаление, и за тези бенефициенти, които честно и почтено са спечелили своите проекти? В предходния въпрос казахте, че Вашият представител не е присъствал на

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоичков, представителят на Министерството на финансите, който е директор по бюджет в министерството в последните две години, защото това е ротационна е присъствал на едно заседание, и то на първото заседание, на което е бил. След което се е върнал в министерството и е подал към мен иск да се направи пълен одит на работата на Фонд „Научни изследвания”, който аз съм поръчал като министър през месец октомври 2011 г. Става въпрос за предишен одит, не за този, който сега излезе, който обхваща работата 2009, 2010 и началото на 2011 г. Този одит е готов от месец май 2012 г. и е публичен, може да се види на страницата на Държавен финансов инспекторат. Той намира 400 нарушения в работата на Фонд „Научни изследвания” в периода 2009-2010 г., началото на 2011 г. – това е предишен период, пак подчертавам. дава съответно много препоръки към управителя на фонда и към изпълнителния съвет на фонда, което показва, че проблемите с този фонд не са само кадрови. Да, може да има някои недостатъчно обучени администратори в този фонд, може да има проблеми с последната процедура, но също е безспорен факт, че по закон този фонд е създаден така, че да тече. Другото, извън тази на Държавния финансов инспекторат – 2009-2011 г. има две предишни проверки. Те показват същото. Още от 2003 г., когато е създаден фонда с този закон, веднага има оплаквания за възможности за недобросъвестно използване на тези пари. Между другото Вие, пак

Да си припомним закона – там има един представител на Министерството на финансите, който би следвало да се занимава само с бюджетната дейност, така е разписано в правилника, а не да отговаря кои проекти се избират и по какъв принцип, един представител на Министерството на отбраната и седем външни лица. Е, няма как, когато 100% от финансирането идва от държавния бюджет, двама от девет представители да са всъщност директно избирани от държавата. Затова смятам, че този фонд трябва да престане да съществува в сегашното си състояние и да стане дирекция в Министерството на образованието. Само тогава на министъра може да му се изисква пълна отговорност по какъв начин се изразходват тези средства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Стоичков, имате думата за реплика. (Атака): Благодаря, уважаеми господин вицепремиер, за отговора. Вие казахте, че фондът тече. Моят въпрос беше: защо не спряхте теча, след като сте имали 400 препоръки още преди две години? Точно преди две години и половина променихте Закона за насърчаване на научните изследвания – 2010 г., по образ и подобие на управляващото мнозинство в Народното събрание. Тогава се задължихте Вие, Министерският съвет, в качеството си на министър на финансите, заедно с министъра на образованието да актуализирате Правилника на Фонд „Научни изследвания”. Това следваше да се случи през 2010 г. – три месеца след влизане на закона в сила, § 25. Тоест когато говорим за течове, е хубаво да се отговори на въпроса: какви мерки взехме години наред тези течове да се спрат? Не казвам, че тези течове са започнали от това управление и не бих го казал, защото няма да е вярно. Това го показа и Вашия доклад за 2008 и 2009 г. Тоест системни

фондът внася годишни доклади за състоянието и развитието на научните изследвания в Народното събрание, в Министерския съвет също – неизпълнено законов ангажимент нито за 2011 г., нито за 2012 г. Това е прозрачност, публичност при управление на публичните финанси. Другото действително е шуробаджанащина, което, за съжаление, явно години наред е битувало във Фонд „Научни изследвания”. Съжалявам, че този фонд стана причина за оставка на министър,

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоичков, прав сте, че щеше да е много по-добре, ако доста по-рано се бяха взели мерки, защото както казах

така че проблемите във Фонд „Научни изследвания” са доста добре документирани през годините. Има ли вина това правителство да се стигне дотук? Да, има определена вина. Тя лежи

вече да не е министър. Вина до някаква степен нося и аз – не толкова заради това, че имам представител там, защото споменах, че имам един от девет представители, а неговата задача е чисто бюджетна фондът си изпълнява бюджета. През всички тези години фондът всъщност си е изпълнявал бюджета, той си е харчил средствата. За какви научни изследвания са харчени тези средства там думата имат учените и участниците в този фонд. фонд. За да не се повтаря това обаче в следващо и в пò следващо правителство, за мен е ясно какво трябва да се направи – самият Закон за насърчаване на научните изследвания трябва коренно да се промени. Това е различен закон от този, за който Вие току-що споменахте.

Изпълнителен съвет, както е предложен, а той е предложен отвън – не от министерството, министърът има право целокупно да каже „да” или „не”. Кой министър ще каже „не” на това, което е предложено спрямо закона? Според мен аз и Вие носим някаква отговорност оттук нататък, заедно с новия министър на образованието, да променим закона, така че отговорността да е ясна, да не е размита, както е била в последните десет години. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Продължаваме с въпрос от народния представител Валентина Богданова относно провеждането на последната

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председател. Господин вицепремиер, колеги! На 28 януари 2013 г. по повод приключилата проверка и констатираните нарушения в работата на Фонд „Научни изследвания” заявихте, че Законът за насърчаване на научните изследвания е много проблематичен по отношение на финансовата дисциплина и финансовия контрол. Вие сте министър на финансите, но и заместник министър-председател, който наблюдава управлението на образованието и науката. Именно в тези две системи бяха едни от най-рекламираните медийно и подкрепяни от Вас промени в действащото законодателство. Част от тях е последната сериозна промяна на Закона за насърчаване на научните изследвания през 2010 г. Във връзка с това моля да ми отговорите: как Министерството на финансите е съгласувало Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на научните изследвания, приет от Министерския съвет с Решение № 221 от 16 април 2010 г., и кога установихте, че приетите законови норми са много проблематични по отношение на упражняването на финансовия контрол и спазване на финансовата дисциплина във Фонд „Научни изследвания”? Питам Ви, господин вицепремиер, тъй като познавам Вашето становище по този закон – то е положително. Аз познавам и разполагам с извадка от стенограмата на това заседание на Министерския съвет. Там дискусията се състои в едно изречение на премиера Борисов: „Точка 23 се приема”. Питам и защото слушах добросъвестно Вашите отговори до момента. Искам да знам: кога точно узряхте за идеята, че фондът е проблем,

еднолично, директно записано, който с подписа си в края на краищата утвърждава и крайните резултати от заседанията на Изпълнителния съвет, тоест кои проекти колко пари получават, за да станат те факт? Така че проблемът за това кой къде ражда проблемите в контрола е важен и мен ме интересува развитието на Вашето отношение във времето от две години и половина. Благодаря.

заседание там, се върна и каза: „В този фонд бюджетът не отговаря на администрацията, която го изпълнява. Затова, за да сме по-информирани, предлагам да има пълен одит от страна на Финансовия инспекторат”.

цялото съществуване на фонда, както споменах, финансовите инспектори намират стотици нарушения и съответно имат доста голямо количество препоръки. Аз съм запознат добре с този доклад, четох го тогава и наскоро пак, от който излиза тази информация и това мнение, което вече няколко пъти съм казал, че в сегашната си конституция по начина, по който е създаден този фонд, отговорностите не са там, където са и правата. С други думи, законът позволява, и във времето го е позволявал, да се вземат решения – може би от научна гледна точка някои от тях са правилни, може би голямата част са правилни, това не мога да кажа, но от финансова гледна точка тези, които разпределят парите, в крайна сметка нямат административната отговорност дали те са разпределени правилно или не. Неслучайно в последните седмици виждате и доста подробни анализи как един от големите проблеми, който все още не сме фокусирали, е, че някои от проектите, които са спечелили пари, след това не са изпълнили тези проекти и по закон фондът няма възможност да си върне парите. Има много такива проекти в одита от 2012 г., всъщност се споменават поне 40 такива, по памет казвам. Между другото, много от хората, които активно настояваха за оставката на сегашното ръководство на фонда и на министър Игнатов в предишния одитен доклад, точно те се посочват като хората, които са вършили нарушения. Затова според мен истинското решение не е просто да сменим хората,

Господин вицепремиер, с Вас сме разменяли реплики, но аз за първи път категорично твърдя, че подобно обяснение нe просто не ме удовлетворява, а го приемам като опасно. Извинявайте, уважаеми колеги, и Вие, господин вицепремиер,

на който със закон, подкрепен и от Вас, е възложен контролът, цялостният контрол по работата на фонда, включително и правото тези пари да бъдат похарчени чрез полагане на неговия подпис? Не е моя работа каква технология за упражняване на този си контрол той ще приеме, Ваша работа беше като наблюдаващ вицепремиер да дадете идея за механизъм, след като сте установили проблема. Не съм виновна аз, че на 19 декември, когато по мое искане комисията изслушва министъра за нарушенията във фонда, се раздават последните траншове по сключени договори, за които сега твърдим, че трябва да връщаме. През това време Вие също наблюдавате системата на образованието и науката и знаете за проблемите във фонда. Накрая се оказва, че ще вземете най-лесното решение. Има фонд, има проблем – това е класическа фраза – няма фонд, няма проблем. Съжалявам, но съм длъжна да го кажа на всички – най-добрият, най-ефективният контрол е публичният контрол. Това искат учените, за това ще настоявам и аз. Когато има проблем в управлението на фонд, фонд, уреден със закон, законът може да се променя, но публичният контрол следва да е факт и той да бъде гарантиран със закон и уважаван чрез закон. закон. Искам отново да Ви върна към текста от Конституцията, който коментирахме, когато ставаше дума за поредната Ваша инициатива за Българската академия на науките – държавата има задачата да подпомага науката, но не да я ръководи. Аз смятам, че тази дискусия ще продължи. Искрено съжалявам и ще се чувствам човешки огорчена, ако в идеята за превръщането на един фонд, измислен като национален и създаван по този начин

Всъщност главната причина да имаме проблем с Фонд „Научни изследвания” е точно Ваша – Вие сте причината сега да си говорим за тази тема. Десет години откакто Вие сте били в този Парламент – Вие, като законодател, не сте направили добър закон, така че вече три поредни правителства (шум

И последният въпрос към вицепремиера Дянков е от народния представител Иван Костов относно мерки против схеми за кражби на ДДС. Заповядайте, господин Костов. сте направили изявление по Българската национална телевизия, в което сте признали наличието на ДДС вериги, които всяка година лишават републиканския бюджет от сериозни финансови постъпления. постъпления. В същото изявление сте свързали и моето име със създаването на предпоставки за кражби на данък добавена стойност. Моля да обясните какви мерки ще предприемете във връзка с тези престъпни схеми и как ще неутрализирате

Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Костов! По отношение предотвратяване на данъчните измами, какви мерки сме взели или продължаваме да вземаме? Аз тук ще изредя от последната година – година и половина. Първо, контрол върху продажбите в търговските обекти. През 2012 г. въведохме задължение за дистанционна връзка на фискалните устройства на всички търговски обекти със системата на Тук са включени най-рисковите икономически отрасли. На първо място, търговията с течни горива, тя беше първа в тази наредба; зърнените храни също – втора, лекарствените средства – трета, и вече от средата на миналата година всички останали сектори. През 2013 г. предстои свързване на фискалните устройства на транспортните фирми все още това не се е случило, и вътрешноведомствените бензиностанции – нещо, което трябваше да се случи от януари, но сега ще се случи от края на март. Второ, контрол върху движението на акцизните стоки. В момента се реализира контрол върху акцизните стоки чрез изграждане на информационна система в Агенция „Митници”, като системата вече и по наредба ще функционира от 1 април 2013 г. Трето, дерогация на обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури. В началото на миналата година изпратихме до Европейската комисия искане за дерогация на механизма за обратно начисляване при доставки на зърнени и технически култури

не сме получили ДДС от зърнопроизводство, което е следвало да се получи от така наречените ДДС вериги. Така че сме тръгнали с тази дерогация, имаме предварителен положителен отговор от Европейската комисия, технически се изясняват подробности и вярвам, че до средата на тази година вече ще съществува и такава наредба. В скоби казвам, че на последното заседание на Съвета ЕКОФИН се постави въпроса за измами с ДДС в целия Европейски съюз и като задача № 1 – това се препоръки на Европейската комисия – излезе точно такова обратно начисляване на ДДС не само в зърнените и техническите култури, а може би в цялата система на селското стопанство. И последно, данъчното дознание, по което работим. Благодаря.

Откога, госпожо председател, отношението на депутата към отговора на депутата е реплика? Аз трябва да кажа доволен ли съм или не съм доволен. Не правя реплика на министъра, защото съм задал въпрос. Това – по начина на водене.

Можете да го повдигнете и да дискутираме с Вас, но това са понятията в нашия правилник. Аз съм длъжна тях да употребявам. Слушаме Аз искам да изразя отношението си към отговора. Приветствам всички мерки на Министерството на финансите и на правителството за затягане на режима и прекратяване на практиките за укриване на данък добавена стойност. Казвал съм го много пъти и считам, че това е една изключително положителна практика. Не чух обаче отговор на въпроса, който поставих във връзка с действията и мерките, които е предприел министърът, за да съумее да неутрализира създадените от мен предпоставки за кражби на данък добавена стойност, както си е позволил да твърди в изказването си на 14 януари. с това искам да кажа, господин министър, че този закон, по който Вие работите, е приет през 2006 г. Сигурно сте пропуснали това обстоятелство. Преди това имало друг закон, който е бил със сравнително по-строги механизми за контрол. Въвеждането на закона от 2006 г. става по настояване и под идеята, че се хармонизира българското законодателство с европейското. Вашето правителство прави 10 промени с изменения и допълнения на закона, десет! Голяма част от тях са в правилната посока. Ако е имало каквато и да е възможност Вие да неутрализирате възможности, създадени в закона от 2006 г., аз съм министър-председател до 2001 да бъдат отстранени слабости в този закон и в практиките, които той поражда, на управление, на събирането на данък добавена стойност, Вие сте могли да ги отстраните. Желая Ви да продължите борбата и да не се занимавате с дребно политиканстване, защото това, което сте си позволили, наистина е без основание. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Костов! Аз също многократно съм изказвал мнение, че по време на Вашето правителство – първо, когато сте били финансов министър, а след това – премиер, са се случили много положителни неща, за да се възстанови и след това да се закрепи финансовата стабилност на България. Преди това благодарение на

в министерството е имало идеи по някакъв начин, разбира се, по друга технология, да се направят такива връзки точно заради течовете на ДДС в горивата. Тогава Тогава това не е станало, може би защото е било в самия край на Вашия мандат. После е предлагано през 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 г. – два пъти, преди нашето правителство, но не са успели. Ние успяхме да го направим. Коментарите ми в интервюто бяха конкретно по тази тема. по тази тема. Ако това не е било ясно, съжалявам. Извинявам се сега. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Дянков, за участието в днешния парламентарен контрол. Сега госпожа Корнелия Нинова ще отправи питане към Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, относно политиката за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и за недопускане на употребата на наркотични вещества, чл. 53 от Закона за здравето. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, колеги! Питането ми е какви национални програми за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и за недопускане употребата на наркотични вещества изпълнява Министерството на здравеопазването, на каква стойност и какъв е ефектът от тях. Причината да го задам. Правителството на ГЕРБ е последователно в борбата срещу тютюнопушенето с различни мерки. Първата стъпка беше увеличението на акциза на цигарите. Когато вицепремиерът Дянков го направи, твърдеше, че увеличава акциза, за да станат скъпи цигарите, пушачите да не могат да си ги купуват и да се откажат, с което ще се подобри здравето на нацията. Втората стъпка беше пълната забрана за тютюнопушене на публични места. Има обаче една трета, която дава Законът за здравето. Тя е следната: „Министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи съвместно с неправителствени организации създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като правят следното: осъществяват промотивни и профилактични дейности; - осигуряват достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица. Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества”. Питането ми към министъра на здравеопазването е: изпълнява ли се този текст от закона? Какви такива програми има, за колко пари и какъв е ефектът от тях? За отговор – министърът на здравеопазването госпожа Десислава Атанасова. Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, госпожо министър! Госпожо Нинова, във връзка с отправеното от Вас питане относно политиката на Министерството на здравеопазването Ви уведомявам следното. Опазването и подобряването на здравето на нацията е основен приоритет на правителството и доказателство за това е и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, който регламентира забраната за тютюнопушене в закрити и в някои открити обществени места. Една от основните функции на министерството е опазване здравето на населението чрез приемането на законодателни, административни и други мерки. Те също така са съобразени с ангажиментите на Република България към членството й в Целта на въведената през 2012 г. забрана за тютюнопушене в закрити обществени и в някои открити обществени места е опазването на общественото здраве. От една страна, тази забрана защитава здравето на непушачите, които са подложени на въздействието на тютюневия дим в закрити и в някои открити обществени места. От друга, предпазва самите пушачи от прекомерна употреба на тютюн и тютюневи изделия. В изпълнение на действащите разпоредби за ограничаване на тютюнопушенето за периода от началото на действие на забраната до 31 януари 2013 от регионалните здравни инспекции в цялата страна са извършени 143 724 броя дневни и нощни проверки на 138 000 обекта в работни и почивни дни. Издадени са са 1820 бр. предписания. Съставени са 789 акта за констатирани нарушения и са издадени 485 бр. наказателни постановления на обща стойност 223 450 лв. До настоящия момент в Министерството на здравеопазването са подготвени две програми за ограничаване на тютюнопушенето, които са приети последователно от Министерския съвет: Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето, тютюнопушенето, приета още през 2002 г., и Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето – продължение на първата, приета през 2007 г. През годините към Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето функционира национална линия за отказ от тютюнопушене, интернет страница за консултиране на гражданите за вредните последици от тютюнопушенето, за методите за отказ и информация къде могат да получат квалифицирана помощ. Ежегодно министерството провежда кампании, с които се отбелязват Световният ден без тютюн, Международният ден без тютюнопушене. По инициатива на министерството стартира и Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”, който се провежда всяка година. Проектите се изпълняват от ученици. Целта е да се покаже, че човешкият живот е по-здравословен и природосъобразен, когато се живее в среда, свободна от тютюнев дим. Тази 2013 г. инициативата беше подкрепена и от Европейския парламент. Министерството на здравеопазването, Националният център по обществено здраве и анализи и Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания ежегодно организират международен конкурс за детска рисунка, в който участват деца на възраст от 5 до 11 години. Този конкурс се провежда със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на физическото възпитание и спорта. Всички кампании и дейности по Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето са реализирани с активното участие на регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото През 2011 г. започна обсъждането и изготвянето на Проект за интегрирана национална програма за превенция на хронични незаразни болести (2013-2020), който беше финализиран през 2012 г. Проектът на национална програма е приет от Министерството на здравеопазването с Решение на 15 януари 2013 г. В момента е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за публично обсъждане. Този проект предстои да бъде внесен за приемане от Министерския съвет. Основната цел на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести (2013-2020) е редуциране на нивото на общите хронични незаразни болести и срещаните рискови фактори като поведенчески, биологични, психо-социални и така и така нататък, както и намаляване разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаване на физическата активност. Разбира се, тютюнопушенето и злоупотребата с алкохола са сред основните рискови фактори. Приключвам. В работната програма към националната програма са разписани конкретни дейности. Мога по-късно да дам яснота и по тях. Благодаря. Госпожо Нинова – два уточняващи въпроса. Само един, на който не ми беше отговорено, може би защото не стигна време – на каква стойност в пари са тези програми? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Нинова. Използвам случая само да спомена, че здравна организация, която спонсорира провеждането от министерството на Ден срещу злоупотребата с алкохола: „Алкохолът и твоите граници – узнай ги!”, както и с помощта на Българския Червен кръст и Съюза на автомобилистите в България, организация са провеждани редица кампании по отношение на борбата срещу употребата на наркотици. Има изготвени програми и национални стратегии, които също нямах време да спомена в отговора към въпроса. Освен това работят 27 общински съвета по наркотични вещества в цяла България. В изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците през 2012 г. са изразходвани 293 хил. 400 лв. от бюджета на Министерството Предстои утвърждаване на разходи за изпълнението на дейности по стратегията през 2013 г., като се очаква да бъдат осигурени около 370 хил. лв. През годините са отделяни почти по толкова средства по националните програми. Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България и Националната програма за намаляване на вредите от злоупотреба с алкохол, през 2012 г. не са били приети до момента, поради което отчетени данни за всички изразходвани средства все още няма. Усвоените средства през 2012 г. по Националната програма за изпълнение на плана за действие на Националната стратегия за борба срещу наркотиците са

Госпожо министър, както и да го увъртате около стратегията и националната програма, фактите са следните – в Закона за здравето, чл. 53, ал. 3 казва следното: „Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневи изделия и спиртни напитки се използват за финансиране на национални програми за ограничаване на тютюнопушенето”. Знаете ли колко е 1 на сто от акцизите за тези четири години? Общо за четири години управление на ГЕРБ сте събрали 7 милиарда 748 милиона от акциз от цигари и алкохол. Едно на сто представлява 77 милиона, които е трябвало да изхарчите за превенция срещу тютюнопушенето. От цифрите, които ми казахте, Вие сте изхарчили 663 хиляди. Неслучайно задавам този въпрос. Твърдя, че политиката Ви за борба с тютюнопушенето е абсолютно лицемерна. Увеличихте акциза на цигарите с идея, че това ще подобри здравето на нацията. След три години в доклада на правителството за национална сигурност пише, че единственият ефект от увеличаването на акциза на цигарите е увеличаването на контрабандата. Вследствие на това, че пушачите минаха на контрабандни цигари, които са с по-лошо качество, им влошихте здравето. Втората Ви стъпка за абсолютната забрана за тютюнопушене виждате, че не дава очаквания ефект за подобряване здравето на нацията. Даден обратен ефект обаче – съсипа доста малки и средни предприятия и остави хората без работа. Единствената смислена мярка, която законът Ви задължава да изпълнявате, не я използвате. Знаете ли, уважаеми колеги, колко струва една кутия цигари? Между 80 стотинки и 1 лев. До 5 лева какво мислите, че е? Акциз и ДДС. И неслучайно законът задължава част от тези пари, с които тези, които са избрали да се тровят, да отиват за здравето на нацията. милиона трябва да сте изхарчили за тези четири години! Срещу това – 600 хил. лв. Във Франция преди две седмици Сметната палата на Франция направи одит и каза: „Пълната забрана за тютюнопушене не работи. Препоръчваме на правителството да се ориентира към профилактика и програми за отказване от тютюнопушенето и да насочи там повече бюджетни средства”. В нашия закон това го има отдавна. Защо не го изпълнявате? Мерките, които предприехте, само съсипаха икономиката с контрабанда и затваряне на предприятията. А там, където наистина трябва да отидат парите, за да не пушат нашите деца, ги пилеете за нещо друго. Благодаря, госпожо Атанасова за участието Ви в настоящия парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите и отговорите на министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова. Първи ще зададе своя въпрос народният представител проф. Станилов относно закъснението на строежа на автомагистрала „Хемус”. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Уважаема госпожо министър, на 13 октомври миналата година при инспекцията на строежа на автомагистрала „Хемус” в частта й от квартал „Макак” на град Шумен до село Белокопитово стана ясно, че отсечката ще бъде завършена през май 2013 г. Като причина за забавянето бяха посочени теренните археологически проучвания по трасето. Добре ми е известно, че от 2010 г. ръководството на Националния археологически институт последователни писма е предупреждавало отговорните институции за опасността да бъдат забавени проучванията по трасето на магистралата, но археолозите получиха възможност за работа едва през месец август 2012 г. И в тази връзка Ви моля да ми отговорите на следващия въпрос ще разпоредите ли проверка и как е протекла процедурата? Защо не е реагирано навреме и кой всъщност носи отговорност за забавянето? Благодаря Ви за вниманието.

За конкретния обект и работите, които се извършват на този обект, както знаете, когато има средства, те тогава се извършват. Неслучайно обектът е бил замразен толкова години. Именно затова през 2010 г., поради липса на финансиране работата на обекта е преустановена. Тогава са преустановени и преговорите с екипите, които трябва да извършат и археологията, отново поради липса на финансиране. Когато през юли 2011 г. е взето решение е осигурено финансиране за продължаване на строителството на този участък от магистралата, а именно Шумен – Белокопитово, тогава всъщност започват отново и се възобновяват преговорите с екипа от археолози, които да направят, както имаме регистрирани, анализ на седем археологически обекта – четири за проучване и три за наблюдение по време на строителните работи. Факт е, че договорът със самия екип археолози е сключен малко по-късно, даже бих казала доста по-късно. Това се дължи на следното: в периода септември – октомври 2011 г. бяха входирани от екип археолози техните план-сметки за средствата, които те искат да им бъде заплатено, за да извършат тази археология. Но в този период от октомври 2011 г. до април 2012 г. беше в процедура Министерството на културата утвърждаване на специална Наредба за теренни и археологически проучвания, включително показатели как се определят необходимите средства. не бяха включени средствата, докато не излезе наредбата. След като тя излезе, колегите от института си входираха актуализираните план-сметки, водехме преговори по тях и бяха сключени договори през месец юли. Екипът си свърши коректно работата през месец септември. Пак повтарям коректно си свърши работата, но тя обхващаше само 10% от целия обект. Завършвайки своята работа тя беше приета от Министерството на културата през октомври и бяха приети препоръките, че всъщност трябва да продължи да се работи от екипите археолози и на останалите части от трасето. Именно затова се наложи да удължим срока на работа на строителя до май, тъй като работата на археолозите трябваше да приключи до края на на зимата, до края на миналата година. Очевидно, че при зимни условия няма как да се строи магистрала, тя ще се строи в рамките на строителния сезон, който започва тази година, и се надявам да приключи до лятото. Екипът археолози имат нов договор, той е сключен с тях. Те трябваше да са приключили своите археологически разкопки на оставащата част от терена в края на миналата година. За съжаление това не се случи. Предполагам, че това се дължи на лошото време, тъй като вероятно в студа не могат да работят. Беше проведена среща с тях в края на миналия месец и беше уточнен нов срок, а именно това е 1 април, в който те да довършат това, което не са успели да довършат в рамките на техния договор, и след като те го приключат, тогава ще започне и строителният сезон. Аз мисля, че това коректно съвпада със строителния сезон. И наистина ако те приключат в април, в рамките на април – май – юни, строителят ще може да си довърши работата по обекта така, както му е по графика за реализацията и да не пречи на екипа археолози. Благодаря. Реплика – господин Станилов. аз съм доволен от това, което казахте – беше коректно. Това го знам – целия този процес съм го проследил. Има един много по-прост отговор, който казва така: ако средствата бяха преведени в началото на април, а не в края на юли, тоест към средата на август, всичко щеше да бъде свършено. Но тъй като, както Вие казахте, тези средства закъсняха в Министерството на финансите, се получи това голямо закъснение, с което загуби българското народно стопанство, както го казваха някога. От съобщенията в пресата обаче на пресконференцията на самото място на инспектирането излезе, че археологията е виновна за забавянето. Археологията не е виновна за забавянето. Виновни са процедурите, които не са били спазени поради ред причини – главното е липса на финансиране. Аз зададох нарочно този въпрос пред Вас. Исках да призова – и тук пред камерите, и пред колегите, и пред Вас, сблъсъкът между строителството на магистралите и хуманитарната наука в България не бива да бъде продуциран по такъв начин, че да се създава интрига. Имам усещането, че като стане някаква неприятност по магистралите, археологията е виновна за всичко. Вярно, че и археолозите си имат своите слабости, но всичко става с договаряне и стриктно спазване на срокове, които срокове тези хора спазват. Аз, госпожо министър, съм в този занаят 43 години.

Моят призив беше такъв: няма нужда от конфликти, има нужда от договорености, спазвани стриктно. Има нужда от ред в края на краищата. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми господин Станилов, категорично мога да Ви заявя, че няма конфликти и няма противопоставяне. Това се приписва на мен и на други лица. Факт е, че наличието на археология на определен строителен обект удължава времето на строителство, за да можем да оставим с цялото си уважение екипите от археолозите да си свършат работата и да преценят къде може тя да продължи, къде трябва да се заобиколи, ако трябва, и кои части от това, което е разкрито по време на тези проучвания, трябва да бъде съхранено. Искам да Ви уверя, че ние работим по този начин и неминуемо наличието на археология удължава сроковете за реализация на проектите. Колегите не трябва да се обиждат – това е така, но ние не го казваме с лошо чувство. Казваме го, за да знае обществото защо една една магистрала, един пътен участък няма да бъде готов в първоначално предвидения му срок. Искам да Ви кажа, че за периода от 2009 г. до 2012 г. сме инвестирали 12 млн. лв. в археологията. За тази година имаме предвидени 3 млн. лв., които бяха предвидени по съществуващите разкрити археологически находки на обектите, които изпълняваме. Само за последните две седмици имаме информации за нови археологически обекти, които не са предвидени, което ще означава, че може би даже тези 3 милиона, които са предвидени, няма да ни стигнат.

Това изисква допълнително време, допълнителни средства за проучване и винаги удължава срока на реализацията. Петнадесет милиона са сериозна инвестиция, така че не мога да приема, че пренебрегваме по някакъв начин тази наука. Напротив, подкрепяме я, защото всички искаме да познаваме историята и тя да остане в памет и за идните поколения. Благодаря.

(КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър! Става въпрос за път, който свързва четири общини и който през последните 20-30 години е в изключително тежко състояние. Вярно е, че общините са от онази част на България, която някак си отмира под погледа на цяла България, иначе много се вайкат. Този път придобива път придобива един ужасен вид – обрасъл е, пропаднал е, а в същото време това е най-прекият път, който свързва горната част на Видинска област с окръжния град. Пак Ви обръщам внимание, той свързва населените места с четири общини. Та затова съм си позволил да Ви задам въпроса: какво се предвижда, какво ще се направи за този път, защото без сериозен ремонт, прекъсването на тези артерии – пак казвам, не става въпрос за път между две населени места, а за път, който свързва горната част на областта с окръжния град – какво ще се направи, за да може тази комуникация да бъде подобрена? Благодаря Ви.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 пътните участъци, които Вие цитирахте, са част от два третокласни пътя. Единият третокласен път е № 1412 Кула – Грамада – Раковица с дължина 14 км и третокласният път № 1411 Кула – Грамада – Буковец – Слана бара

Абсолютно съм съгласна и сме наясно с лошото състояние на тези два третокласни пътя. В двата участъка имаме деформирана пътна основа, много дупки, много слягания. Безспорен е фактът и осъзнаваме лошото състояние на пътя. За съжаление, това че го знаем, и имаме доброто желание да го ремонтираме, имаме изключително ограничен финансов ресурс. Именно за това през 2012 г. в тези участъци, на територията не само на тези третокласни пътища, а на повечето от третокласните и второкласните пътища в страната, това, което сме извършили миналата година, са предимно изкърпване на отделни дупки, а не цялостна рехабилитация, каквато е необходима, включително и по тези два пътя. Това, което предвиждаме за 2013 г. за тези пътни участъци, е отново изкърпването на дупките в тези участъци, а не пълна рехабилитация, тъй като тези два пътя са на обща дължина 40 км и прогнозната стойност, която имаме ние в предвидените проекти, и това, което имаме желание за дългосрочно решаване на проблема, като необходима сума е изчислена 19 млн. лв. Това е сумата, с която ние за съжаление не разполагаме. Въпреки всичко Северозападна България – тук мога да потвърдя с голямо съжаление, е регион, в който няма много инвестиции в пътна инфраструктура досега. Пренебрегван

на стойност 7 милиона. Той току-що приключи с пълна рехабилитация на пътя. Това, което имаме предвидено с финансиране и се надявам даже до месец септември да е приключил, е пълният ремонт и рехабилитация на третокласния път Иново – Градец – Шишенци – Бойница – Кула. Той е с 20 км дължина и съгласно срока на изпълнителя трябва да бъде готов през месец септември. Също така предстои в следващия месец, най-късно до два месеца да започне строителството на обходите на Враца и Монтана. Тече подготовката и техническият проект за реализацията на пътя Мездра – Ботевград и на основния път до Видин. Всичко това е направено, тъй като е направена приоритизация на основното трасе, предвиждащо и включването на очаквания повишен транзитен трафик към новия мост на р. Дунав при Видин. Това са приоритетите към момента. Те са направени спрямо наличния финансов ресурс, с който разполагаме. Благодаря.

но от Кула до Церова вода няма проблем. Аз не Ви питам за този път, както и от Грамада до Церова вода. Тук става въпрос за една връзка между четирите общини. Ето, господин Тошев е тук, ще Ви извади от интернет карта на Видин и ще видите за какво става въпрос. Друго, което ме предизвиквате да Ви кажа

Няма да се подобрят инвестициите. За мен важен въпрос за този път е и още един – освен да кърпите, да се разчисти обрастването, защото след 3 или 5 години там ще има гора вместо път,

Аз мога да Ви извадя и ще Ви изпратя през предишния мандат колко пътища се направиха във Видинска област, за да не се получават такива досадни грешки. (Реплика на министър

Ние виждаме, че положението е зле. Заделете средства, защото средства има. Хората казват: „Магистралите в Южна България направиха кратери в пътищата в Северозападна България”. Като мине пролетта, ще видим. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос на народния представител Румен Такоров относно изграждане на южен обходен път на с. Лиляк – вариант на път ІІІ-51611, община Търговище.

Уважаема госпожо Павлова, през 1989 г. във връзка с въвеждане в експлоатация на склада за твърди битови отпадъци за гр. Търговище, който е край с. Лиляк, беше направено изменение за строително-регулационния план на селото и беше отредено трасе за околовръстен път или южен обход на с. Лиляк. Със заповед на кмета № 217 от 26 април 1989 г. е одобрено изменението, с което се предвижда изграждане на този южен обход на селото във връзка със склада за твърди битови отпадъци. Близо до с. Лиляк е и действаща производствена база за асфалтобетон и кариерни материали, което е предпоставка за интензивен автомобилен трафик. Всичко това налага, както на всички в Търговище е известно, а може би и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, че е необходимо да се изгради такъв обход, който да подобри условията на обитаване, намаляване на шума, опазване качеството на въздуха и водите в този район. През 2009 г. обектът е включен за проектиране и изпълнение, но поради неизвестни причини той отпада от списъка. Въпросът ми е: кога ще бъде проектиран, изграден и въведен в експлоатация необходимият обходен път на с. Лиляк?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

в своята програма, приоритизирайки го може би за следващата година. Това не мога да гарантирам на този етап. Това, което мога да гарантирам, е, че ние ще го проектираме, ще направим техническия проект и ще предвидим необходимите действия, а ако е необходимо – и отчуждаване на земи, включително изготвяне на парцеларен план и иницииране на всички необходими отчуждителни процедури, така че проектът с всички отчуждения да бъде готов и когато бъде осигурено финансиране – дали тази или в следващата година, година, ще бъде взето решение, за да може да се реализира този проект. Използвам случая да кажа в няколкото секунди, които остават, въпреки че господин Миков излезе – това, което той каза, е некоректно. Държа да го коригирам от тази трибуна.

за един некоректен отговор, който ми дадохте от тази трибуна, мисля, че днес би трябвало да ми се извините лично на мен. Но има време, имам още един въпрос. Можете да направите това. Във връзка с обхода за с. Лиляк. Пак ще кажа, карайте Вашите хора, които Ви пишат отговорите, да не лъжат, а не както е Вашият термин – некоректно да отговаряте оттук, защото през

Хора от АПИ идваха да гледат обхода на с. Лиляк. Така че той беше включен в програмата за 2009 г. Не знам кой Ви написа този отговор. И Вие като дойдохте на власт – не Вие, а падна от списъка за проектиране и изпълнение. Така че Вие пак отново некоректно отговаряте тук, от тази трибуна. Карайте ги да Ви пишат по-добри отговори. Мисля, че въпросът не е до пари в този случай, защото показното откриване на пътя Търговище – Разград, което направихте – летяхте със самолет до Горна Оряховица и след това цялата кавалкада с коли от Горна Оряховица до Търговище средствата, които дадохте за това откриване, може би щяха да послужат за проектирането и парцеларния план на този обект. Но това е друг въпрос. Също за коректността искам да Ви кажа.

1989 г. беше пуснат, а през 1993 г. беше направена рехабилитация. Вие там станахте и казахте: „От 30 години пътят не е рехабилитиран.” Затова аз искам да Ви благодаря за качествения път, който съм построил. Казахте, но това не е вярно също. изтекло.) Карайте хората, които Ви подават информацията, да е точна.

един обект, който не е точно в Северозападния район, може би е с център до Северозападния район, какъвто например е пътят между село Царевец и Свищов,

Затова въпросът ми е: кога ще се реализира участъкът и какви ще са санкциите на изпълнителите, неспазили договора? Благодаря Уважаема госпожо председателстващ. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, както отбелязахте, двата километра, за които питате – от село Царевец до Свищов,

Имаме сключен договор с изпълнител на 3 август 2011 г. на обща стойност 12 млн. лв. и изпълнителят би трябвало да рехабилитира целия пътен участък. Изпълнителят не си свършва, както Вие казахте, работата, има натрупано огромно закъснение. След хиляди опити и срещи, включително и заплахи за прекратяване на договора, на 12 октомври миналата година беше проведена среща с този изпълнител и му беше даден последен шанс да свърши определен вид работа и да приведе участъка в безопасни условия предвид зимния период. Тъй като той не го направи в рамките на този месец, който му беше даден, категорично отказа да го направи, не си свърши работата, договорът с него беше прекратен на 26 ноември миналата година. За обекта е издаден Акт 10 и нашето намерение беше да обявим тръжна процедура за избор на нов изпълнител, който да реализира този пътен участък. Господин Такоров, за съжаление, не можем да реализираме в момента това наше намерение, защото имаме заведено арбитражно дело от изпълнителя. Докато това арбитражно дело не приключи – след съгласуване с юристи и с Агенцията за обществени поръчки – не можем да обявим търга до прекратяване на арбитражното дело. Въпреки нашето желание да намерим максимално бързо нов изпълнител, това ще бъде факт след приключване на арбитражното дело. Благодаря. Благодаря. Господин Такоров, имате думата за реплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, отново некоректно са Ви подготвили отговора на въпроса. Пред мен е писмото, с което ние се излагаме,

до областния управител, където на 1 октомври се пише, че до края на септември обектът ще бъде завършен. Вие сега пак казвате – процедурите сте ги провели. Какво ги топли хората това? Всичкото това е елемент от корупционни практики, тъй като конкурсите, които се играят, се играят за срок и пари. Вие знаете кои са Вашите хора, намаляват срока за изпълнение и не могат да го изпълнят. Вие това не го ли разбирате? Ще Ви дам да видите, видите, че вече по главните пътища на България има табели, където пише: „Извинете за забавянето! Приятен път!” Ето къде е и ще Ви го дам. Това ли е начинът за изграждането на републиканската пътна мрежа? Отсега мога да Ви кажа, нека да Ви го подготвят, следващият ми въпрос ще бъде: колко такива обекти има, които не се изпълняват в срока, който е сключен? Това си е меко казано корупционна практика. Ти го знаеш, даваш му да работи, той взема парите и след това си заминава. Какво са виновни хората? Какво бяха виновните двете санитарки от Варна, че има дупка и тя не е изкърпена?

като фон на рязането на лентичките на премиера. Останете малко повече в министерството и си гледайте работата.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

Бях изключително коректна и съвсем коректно Ви казах, че изпълнителят не си е изпълнил договора в срок. След преговори и даден шанс да си го изпълни извън срока срещу, разбира се, наказание и неустойки – той отново не го довърши. Дадохме му шанс да го изпълни извън срока срещу неустойки именно защото мислим за хората. И той отново беше некоректен. Така че корупция в момента е дума, която може да я приписвате на всеки друг, но не на мен и не на казуса, който обсъждаме. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Пенко Атанасов относно ремонт на пътя Ахтопол – Резово.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Госпожо министър, въпросът ми за ремонта на пътя Ахтопол –Резово, е продиктуван от факта, че с колегата Пламен Орешарски предния път зададохме въпроси за

Въпросът е по какъв начин това се случва? Вие смятате ли, че по този начин може да бъде развита пътната инфраструктура в страната, без да се спазват определени изисквания на закона? Как

Благодаря. Заповядайте, госпожо министър. преди да отговоря на конкретния Ви въпрос, трябва да направим ясно разграничение между видовете ремонт, рехабилитация и реконструкция на пътищата, които се правят. Миналия път, когато отговарях на Вас и на господин Орешарски, говорихме за пътни участъци и то с голяма дължина, голяма стойност, където се прави рехабилитация, реконструкция на основата на пътя, разширяване на определени пътища дейности, които са изключително скъпи. Те са планирани от много години със заемно споразумение, с което се финансират множество лотове за така наречените „транзитни пътища”. пътища”. Двата пътя, които цитирахте – Бургас – Елхово, и другия път – са големи пътни участъци, които изискват огромен финансов ресурс. В рамките на бюджетната процедура за тях се предвиждат отделни средства в рамките на бюджетните тавани, които са именно за разпореждане с държавни инвестиционни заеми. заеми. Не можем да смесваме пътища, които се правят по заемни споразумения, пътища, по които правим реконструкция и рехабилитация, с дейности по текущ ремонт, превантивен ремонт и поддържане или изкърпване на пътната мрежа.

Това са средствата, с които правим и зимното поддържане, и текущия ремонт, и превантивния, и рязането на храсти, и всичко, което е необходимо за постигане на минималните условия за използване на републиканските пътища. пътища. Вашият въпрос – как бяха възложени дейностите по този път? Вие знаете, че през 2011 г. и през периода 2010-2011 г. Пътната агенция проведе тръжни процедури за избор на изпълнители, така наречените „големи изпълнители” по по области, които да извършат именно тези дейности – текущ ремонт, почистване, превантивен ремонт, аварийни работи и така нататък, за поддържане на републиканската пътна мрежа. Открита тръжна процедура, която е на принципа на икономически най-изгодната оферта. Имаше участващи фирми, избран е Консорциум „Пътно строителство” – Бургас. Няма жалби и по процедурата. С Консорциум „Пътно строителство” – Бургас, е сключен договор за поддържане превантивно, текущо, зимно, и ремонтно-възстановителни работи, както и аварийни работи на пътните участъци от 1170 км от републиканската пътна мрежа на област Бургас, където влизат и тези 16 км на Ахтопол – Резово. Те бяха възложени, като ни бяха предоставени и допълнителни средства – 5,5 млн. лв., за да може на този път да бъде направен превантивен ремонт. Този ремонт не е в смисъла на реконструкция и рехабилитация на

време да се използва. Въпросът е, че аз мога да Ви покажа сигурно повече от двадесет такива места в Бургаска област, където същите тези средства със същата необходимост биха свършили същата работа. Тук остава въпросът: защо точно там, как така се е случило? Вие, криейки се зад факта, че се прави тази обществена поръчка – големи изпълнители, които да поддържат пътищата, успявате да осигурите пари и на свои

Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Петър Мутафчиев, относно рехабилитацията и разширяването на пътя Пловдив – Лилково. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители!

да се асфалтира пътят, да се разшири, така че достъпът до няколко села в родопския край – това е планински път, да бъде осигурен. Осигурени бяха и средствата от тогавашното правителство. За съжаление, сега ако се наложи да минете по този път, ще видите, че строителството изцяло е спряно, при ситуация, че там бяха хвърлени немалко средства – милиони, от българската държава, от българския бюджет. бюджет. За хората от община Родопи е неясно защо този ремонт беше спрян, защо след като държавата веднъж е вложила средства, не продължи ремонта и не осигури нормален достъп и движение в този планински край?

зала, може да посочи във всеки регион поне по един, а може би по 10, по 100 пътища, които трябва да бъдат ремонтирани. Има множество започнати и недовършени пътища – това е факт. Те са недовършени поради ограничен финансов ресурс и поради липса на финансиране. Тогава е взето решение да бъде прекратен договорът с изпълнителя поради липса на финансиране. Това е бил аргументът, това са били данните, с които разполагам – договорът е прекратен.

можем да направим само изкърпване, както го правим всяка пролет след зимния сезон, и текущо поддържане на пътищата. Това е максималното, което към момента съвсем коректно мога да Ви отговоря. Ако бъдат осигурени средства, имаме готовност да се проведе процедура или по линия на текущ ремонт това може лесно да бъде направено. При наличие на ресурс можем да го възложим веднага и да го довършим, но нямаме средства.

защото задължението на министъра е да осигури тези средства. Така би ми отговорил директорът на АПИ и аз бих го приел за нормален отговор, тъй като той не може да влияе върху политиката на правителството, а може да влияе единствено върху програмите за строителство, за което ще кажа няколко думи после. Още нещо. Всеки от нас плаща акциз за горивата. Той е достатъчно висок именно за това – да се осигуряват пари за пътищата, за инфраструктурата. Това не са средства, с които трябва да се прави друга политика. Така че средства има. Няма политика от страна на правителството. И Вие, настоявайки пред премиера и пред Дянков, който говори преди малко, че за да има нормални пътища, по които да достигаме до автомагистралите, с които се хвалите, парите от акциза трябва да отиват в Агенция „Пътища”. След малко ще Ви задам други три въпроса, на които също ще ми отговорите, че няма пари. Ще Ви кажа

за неговото строителство, и никой не иска да продължи. Дайте го, вика, на концесия. Стои! Стари хора не могат да бъдат настанявани, руши се, държавата губи средства. Кой носи отговорност за това?! Сега ние трябва да забравим тези 2 млн. 600 хиляди, които са вложени, защото някой е казал в програмата, че пътят за Лилково няма да се прави четири години, той не е приоритет за правителството на ГЕРБ, а всъщност правим нови пътища. Моля Ви,

за региони, за инфраструктура. В крайна сметка като министър трябва да спазвам финансовата дисциплина и да се разполагам със средствата, които ми се предоставят в рамките на бюджета. Тук трябва да напомним, че бюджета го гласувате Вие тук, в Народното събрание.

го входирам спрямо разходните тавани, които ми се дават. Разбира се, че входирам и втората част – необезпечени дейности на министерството. Това не са само пътища, това са много други необезпечени дейности. Това, което трябва съм направила, но все пак трябва да се съобразяваме, че държавата разполага с един определен бюджетен ресурс, едни определени средства. Те се разпределят пропорционално в различните сектори. Ако има волята и желанието, разбира се, и от Народното събрание, могат да бъдат допълнително преразпределени, ако считате, че правителството не ги е разпределило правилно, пропорционално. Ще съм най-щастлива, ако има още пари за пътища, повярвайте

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, ще започна своя въпрос оттам, откъдето Вие свършихте. Вие казвате, че нямаме пари, а всъщност сте сте министър в това правителство, нали така? Правителството взема някакви решения, а Вие казвате: „Вие сте го гласували”, като че ли ние депутатите от опозицията сме го гласували. Гласували са го Вашите депутати по предложение от Вашия Министерски съвет и от Министерството на финансите.

да получа през въпроси и към Вас (за съжаление Цецка Цачева ми върна въпроса към Вас), и към министъра на икономиката. За сравнение, същата сума през предишния мандат беше 153 милиона. В Силистренска област през предишния период са вложени от държавата 153 милиона срещу не повече от четиридесет през Вашия мандат. Тогава, когато бяха 153 милиона, сме ги гласували ние. Тогава бяхме мнозинството. Сега ги гласувате Вие – предлага го Министерският съвет, на който Вие сте член, и го гласуват депутатите от мнозинството, които са Ви издигнали за министър. По повод на конкретния въпрос. Той е за състоянието на път на път ІІ-215 – това е Асфалтова база разклон Иширково, и път ІІІ-218 –Иширково – Дулово в община Силистра. Какво се предвижда за ремонт и поддръжка на тези пътища? Основанието да задам въпроса е, че този път, макар че е третокласен – особено втория, първият е ремонтиран, но там има един участък, който е в много лошо състояние. Това е на кръстовището с път 218, в който има слягане на пътна настилка, еластичната ограда е силно увредена и така нататък. Тоест, дори и първият път, който е ремонтиран, има проблеми. При втория вече имаме тежка драма, в смисъл, че е увредена и асфалтовата настилка, имаме слягания на пътя, имаме проблеми с отводняването и затлачването на отводнителните системи, целият е обрасъл с храсти. А пътят е важен, защото по този път има няколко големи села и всеки ден минават училищните автобуси. Освен, че по него всеки път пътуват хората от селата и цялата техника минава оттам, но тук става дума и за превоз на деца, тоест за неща, които според мен пряко касаят и безопасността на тези населени места. Затова въпросът ми е: какво се предвижда за ремонт и поддръжка на тези два пътя? Заповядайте, госпожо министър. Имате думата за отговор.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 Все пак, когато се предлага и гласува един бюджет, ние трябва да бъдем най-малкото достатъчно колегиални, толерантни, но най-вече разумни, че когато разполагаш със 100 единици бюджет и имаш 100 приоритета срещу него, трябва да има някакво пропорционално разпределение. Това е експертната оценка, която е направена, когато се одобряват бюджетите, които се предлагат на Вас да ги гласувате, и като цяло Народното събрание има ангажимент да ги подкрепи или не.

С ограничения бюджет са увеличени, доколкото е възможно, пенсиите, дадени са колкото е възможно средства за пътища, а в рамките на малкото средства, които имаме за пътища, ние ги приоритизираме.

Връщам се на въпроса. В рамките на лимитирания бюджет, с който разполагаме, приоритизираме пътищата – от най-високия клас към най-ниския, разбира се, и спрямо трафика на тези пътища. Затова, господин Мутафчиев, и затова, господин Кутев, няма възможност и много по-късно стигаме до третокласните пътища, освен ако тези третокласни пътища не са единствени, не са водещи или по тях не върви изключително голям трафик. За съжаление, това е начинът да ги приоритизираме – клас на пътя, и трафик. По отношение на пътя, за който Вие казахте. Радвам се, че толкова много милиони са дадени във Вашия мандат. Във Вашия мандат работех в Министерството на финансите и знам с какви излишъци работеше правителството, знам с какви средства разполагаме в момента.

незадоволително експлоатационно състояние. Това, което имаме предвидено за ремонт през 2013 г., както вече споменах, е за изкърпване на дупки и на критични аварийни участъци. В този път е определено, че има един авариен участък, изключително сериозен. Това са едни 200 метра от пътя, които са пропаднали и които трябва да бъдат ремонтирани, тъй като те са в лошия участък. За съжаление, за цялостна рехабилитация, за да не се повтарям с предишните отговори, средства няма. Благодаря.

видите ли, в бюджета няма предвидени средства, не е съвсем точна, защото основната част от парите за пътища идват не от средствата от бюджета. Да, има и държавно финансиране през бюджета, обаче има и пари от данъка, от акциза за горива, има пари и от винетки, които са различни,

Имаше две-три вдигнати ръце. Останалите 97 пътуват по пътя между Иширково и Дулово. Те не пътуват по магистралите, които Вие приоритизирате отгоре на долу, така че тези хора там, които си плащат данъците, те ги плащат, за да могат да пътуват по нормални пътища. И това, че Вашето правителство не е събрало парите, които са необходими, пък нашето било имало излишъци, ами ние на Симеон Дянков му обяснявахме доста години поред, че като вдигне акциза на цигарите ще събира по-малко и дадохме безброй пресконференции. От тази трибуна сме го говорили, ама той нали е най-умният, той си знае! Ами що се обръщате сега към нас: „Къде са парите?”. Обърнете се към министъра, нали това му работата, затова сме Ви избрали не ние, хората Ви избраха, за да управлявате държавата и да отговаряте на въпросите? Не може четири години да сте на власт и да са Ви виновни предишните. Няма как да стане. Парите за този бюджет и за тази година са събирани от Вашия министър. Бюджетът е гласуван от Вашето мнозинство и изпълняван от самите Вас.

Той е от народния представител Захари Георгиев – относно прокопаване на тунел под прохода Троян – Кърнаре в Стара планина. Заповядайте, господин Георгиев, за да развиете въпроса си. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Този въпрос е продиктуван от факта, че областният управител на Пловдивска област изнесе в публичното пространство намерения за възобновяване на този проект, поради това, че има проявен инвеститорски интерес. Той визира два холдинга – турски и италиано-швейцарски, които имат готовност да реализират този проект, въз основата на концесия или както каза областният управител, това може да стане и с публично-частно партньорство. Нещо повече, самият той споделя в публичното пространство, че имало няколко варианта за идеен проект. Моят въпрос е кратичък: какво е Вашето виждане за реализацията на един такъв проект, за възможностите за неговото финансиране? Някои съгласувал ли е с по този въпрос, както и има ли предварителни действия, изискуеми по Закона за концесиите, съгласно неговите процедури? И тъй като се страхувам, че може да са Ви подготвили в отговора ретроспекция във времето, моля Ви, спестете я. Аз самият съм сред съучредителите на едно сдружение с нестопанска цел от преди повече от 10 години за възобновяването на този проект проект под прохода Троян-Кърнаре, по-точно това е проектът Христо Даново-Троян с дължина около 7 км – оптимална, който обаче за съжаление много назад, още преди 100 години е възникнал, но никой досега не е намерил възможности, не е счел, че е необходимо да му се обърне по-сериозно внимание. Повече се говори за един друг проход – Шипка. За него – в моята реплика, тъй като сега ми свърши времето. Благодаря.

аз, също както Вас, разбрах от областния управител за тези инвеститори, които имат някакви инвестиционни намерения и са водени разговори, проведена е среща, има информация и в интернет. На тази среща нито Пътната агенция – отделно, не са канени и не са присъствали, така че аз нямам представа нито какво е обсъждано, нито каква е била темата на срещата. От формална гледна точка – в министерството или в Пътната агенция няма входирана заявка за инвестиционно намерение или нещо подобно, касаещо този тунел и този проход. Както отбелязахте, и поне по информацията, която аз имам, това е един много стар проект за тунел, комбиниран – железопътен и пътен, ако не се лъжа, в два или три ръкава, който трябва да бъде направен. За него няма остойностявания, няма разработени проекти и никога не е обсъждан, в интерес на истината, от пътна гледна точка, от железопътна – може би, но от пътна гледна точка нямам информация да е бил обсъждан и да е бил дори обект на идейно обсъждане или идейни проекти да бъдат възлагани или разработвани. Това, което мога да потвърдя е от гледна точка на пътищата в този регион. Вие знаете, че пътят Троян-Кърнаре беше наскоро рехабилитиран със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”. Над 10 милиона е инвестицията. От гледна точка на съществуващите пътища дали има нужда от този тунел? Трябва да се направи оценка и анализ на трафика, който ще покаже дали икономически е обосновано и изгодно да бъде изградено едно такова сериозно съоръжение. Седем километра тунел е доста скъп. Вие знаете, че 13,5 км тунел

Това е една много сериозна инвестиция, ако наистина има реални инвеститори, аз ще се радвам. Всеки един инвеститор е добре дошъл, ще се радвам да видя какво е тяхното предложение, но трябва да отчетем все пак трафика и финансово-икономическия анализ да покаже изгодно ли е това. Благодаря. Заповядайте за реплика, господин Георгиев. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора. По предварителни данни може би на тези „потенциални” инвеститори този тунел за 7-те километра би струвал, както пише и аз в интернет чета, около 150 милиона?! За да се реализира тази инвестиция чрез концесия, това означава да се натоварят минаващите оттам с ТОЛ-такси, които не могат да се плащат, ако ако не е частна инвестиция, в това число и публично-частна. Не става чрез привличане на европейски средства, тъй като не е включен такъв обект в индикативната програма. Нещо повече, Вие заявявате, че има друг, по-напреднал в идейна фаза проект, този под Шипка. Независимо, че този път, този тунел, ако ще се осъществи под лобирането на българската държава, би станал един много атрактивен европейски коридор – най-прекият, заедно с още един мост над Дунав, между Балтийско и Бяло море. Но това са други теми. Не са предмет на днешния ми въпрос. Използвам дупликата си, ако искате ми отговорете: какво стана всъщност със заявеното пред жителите на Габрово

Там ще има ли действително, така както казахте, стартиране на изкопни дейности под Шипка?

и то референдум по съвсем различна тема да повлияе на едно решение или на една вече проведена тръжна процедура за избор на изпълнител. Това категорично няма как да се случи! Както знаете има осигурено европейско финансиране по Оперативна програма „Транспорт” за изграждането в две фази на тунел „Почивка”. Фаза 1 е подходният път и обходът на града, а фаза 2 строителството на самия тунел. Проектът е одобрен, проведена е тръжната процедура, избран е изпълнителят и нашето намерение е март…

март. Междувременно имаме жалба в съда. Аз се надявам, че съдът ще ни даде предварително изпълнение, за да не чакаме целия процес на жалене и излизането на съдебно решение, но дори да не получим предварително изпълнение съдът ще приключи и по наши изчисления най-късно края на пролетта би трябвало да започне работата на строителя, който е мобилизиран и са подготвени документите за сключване на договор. Надявам се, че няма да е дълга и съдебната процедура, ще приключи успешно и ще можем реално да започнем работа. Към момента нямам данни да имаме и капка притеснение за това, че ще започне работата по този

въпроса и той ще се проведе по тази процедура. Затова първо госпожа Христова ще зададе своя въпрос, после господин Мутафчиев,

Това е важен път за региона, свързва първокласен път София с Истанбул, с Родопите и Асеновградска община. Този път беше използван за превоз на материали при ремонта както на първокласния път, така и на новооткритата скоростна железница в този регион и най-вече в участъка Болярци – Поповица. Това допълнително увреди пътя и в момента той е в много лошо състояние. Ежедневно е ползван от хората в региона, които плащат пътен данък и винетни такси, но лошото състояние на пътя уврежда изключително много техните автомобили и е допълнителен разход за семействата им за ремонт и поддръжка на автомобилите. Аз съм сигурна, че Вие сте абсолютно наясно със състоянието на този участък, защото към Вас вече е задаван въпрос повече от половин година. Тогава Вие отговорихте, че през месец септември 2012 г. ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител и за отремонтиране на този участък. Аз искам да Ви попитам дали е проведена такава процедура, тъй като пътят ще бъде финансиран изцяло, попадащ в лот 15, със заем

колко е държавното финансиране и колко е сумата по заема? Госпожо министър, надявам се на коректен отговор, така че да бъдат удовлетворени хората, които пътуват ежедневно по този път. Господин Мутафчиев, как предпочитате – да разделим въпроса, така ми е даден от администрацията, действително се касае до крайна точка Асеновград, но това са два различни пътя?

Няма такъв елемент в правилника за процедура. Задайте въпроса си. ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Аз мисля, че има такъв елемент, господин председател! Искам две неща, независимо че сега изяждам време за въпроса, който трябва да задам. Първо, ще Ви моля, това е Парламент, в него се говори и не правете народните представители нарушители за това, че те говорят, включително и от място. Не вземайте тази лоша практика от госпожа Цачева, вече какви са претенциите на министърката това е друг въпрос. Още нещо, нека когато се обединяват въпроси, поне питайте народните представители има ли нещо общо. Това, че процедурата е обща не значи, че и въпросите трябва да са общи препоръка към ръководството. Конкретно по въпроса, госпожо министър. Тук става дума за един проект, за който според мен трудно ще отговорите, че няма пари, защото той финансово е осигурен. Осигурен преди много време, още преди Вие да дойдете на власт, това е пътят Пловдив – Асеновград. Още нещо, по този проект беше готово проектирането.

и че това също е част от причината. През месец септември трябваше да се проведе процедура, но все още никой не строи по пътя. Питам Ви: ще стане ли в края на краищата този път, за който са осигурени средства? Защо тези средства не се усвоиха три години? Благодаря Заповядайте, госпожо министър. В процедура сме по отговор на два въпроса и разполагате с шест минути.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

финансиран от Европейската инвестиционна банка и е нормално, резонно и логично да отговоря едновременно, защото и двата участъка са част от един проект и от едно и също проектно предложение, одобрено за финансиране, обща стойност 31 километра, 27 млн. евро е общата стойност. Тя включва два пътя – второкласният път Пловдив – Асеновград

Това финансиране е осигурено със заем от Европейската инвестиционна банка по финансовия договор, който е одобрен и сключен през 2007 г. Така, както бях отговорила преди време, нашето желание беше през изминалата година да обявим търга, да изберем изпълнител, който да започне изграждането на този пътен участък. Не обявихме търга и тук вече трябва да направя уточнение към уточнение към предишно зададените въпроси, именно защото имаме недовършени проекти, не обявихме както този лот, така и много други, които са включени в програмата за финансиране на заем от Европейската инвестиционна банка. За наше голямо съжаление там има предвидени много лотове, но някои от тях са в процес на изпълнение и предстои да приключат следващите месеци, за някои остава горе-долу година, за да бъдат приключени, но някои не са стартирали и не са обявени търгове. Не сме ги обявили, тъй като си даваме реална сметка, че с разходните тавани, които ни дава Министерството на финансите, в които трябва да се вместим, да разплащаме реално извършената работа, едвам се вместваме с приоритизираните обекти, които най-скоро ще приключат. Нямаме средства дори да довършим голяма част от проектите, на които малко им остава, да не говорим за стартиране на нови. За да не стартираме нови пътища, за които нямаме финансиране, това беше причината да не обявим търга, за да не се окаже, че той е финансово необезпечен и не можем да започнем неговата реализация. Това, което сме предложили с официално писмо към Министерството на финансите и респективно към Европейската инвестиционна банка както за този проект, така и за всички други, които имаме предвидени и има финансова възможност в рамките на този договор с Европейската инвестиционна банка, е да удължим заемното споразумение с три години, за да можем да обявим търгове и съответно да изберем изпълнители и да реализираме оставащите проекти, част от които е и този проект, включващ двата пътни участъка, да бъдат направени. В противен случай заемното споразумение изтича, ще довършим само тези обекти, които, бих казала, са на финалната права и за които имаме финансиране, тъй като разходният ни таван за тази година е едва 114 млн. лв. Благодаря.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, от Вашия отговор се разбира, че този път въобще няма да бъде започнат до края на управлението на ГЕРБ, което е след няколко месеца. В отговора си на същия въпрос от 6 юли 2012 г. Вие сте казали, че този пътен участък струва 35 млн. лв., сега казахте, че струва 27 млн. лв. Вие може би си знаете каква е истинската цена, но тази, която ни представяте, сериозно се разминава с около 8 милиона. От друга страна, твърдите, че финансирането е осигурено със заем от Инвестиционната банка, след това казвате, че няма осигурено финансиране за изграждането на пътя. Аз Ви попитах колко са средствата и трябва ли да има национално съфинансиране, каква сума са тези средства и защо не са предвидени? Всеки път, когато отговаряте на този въпрос, Вие обяснявате едни и същи неща. Откакто сте стартирали управлението на ГЕРБ, Вие обещавате, че този път ще бъде направен, сега е краят на четиригодишният мандат и все още нищо не се е случило. Вие не сте си направили отчуждителните процедури вече три години, за които най-вероятно пак нямате финансиране. Всъщност се оказва, че всички транзитни пътища, регионалната мрежа сте я оставили абсолютно на самотек никакъв ремонт, никаква рехабилитация. За сравнение само ще Ви кажа, че за Пловдив-област предното правителство от 1200 км регионална пътна мрежа в областта е рехабилитирало и ремонтирало 440 км пътна мрежа. Във Вашия мандат са ремонтирани в Пловдив-област само 50 км регионална пътна мрежа. Това е крайно недостатъчно и удря в джоба на всеки един човек, който се движи по регионалните пътища в България и най-вече в Пловдив-област. Всъщност вместо държавата да намери пари, и това е Ваш ангажимент и Ваше задължение, тези средства се вадят от джоба на всеки един българин, който пътува по разрушените пътища от регионалната пътна инфраструктура. Господин Мутафчиев, очаквам и Вашата реплика – имате думата. Госпожо министър, искам да Ви кажа, че процедурата в Народното събрание е работа на председателя и как ще се отговаря на въпросите – той е този, който трябва да каже дали да ги обединява, или не, а не Вие. Но това явно е до характер. Предлагам Ви да не влизаме в подобни спорове, за да не говорим от място. Аз искам да кажа, че категорично съм недоволен от отговора, защото Вие наистина през юли месец сте ни излъгали. сте ни, и то жестоко. И ще Ви кажа защо. Какво твърдите днес на въпроса, който аз Ви зададох? Имате осигурено финансиране, юли месец 2012 г. ми отговорихте, че септември ще тръгне процедурата, а сега ми казвате, че сте нямали съфинансиране. Госпожо министър, знаехте ли какъв Ви е бюджетът за 2012 г.? През юли месец не знаехте ли, че нямате съфинансиране, за да кажете на депутата Мутафчиев, а чрез тази трибуна и на всички български граждани, че няма да строите този път, защото нямате финансиране? Или това го установихте чак през месец февруари 2013 г.? Някой непрекъснато заблуждава общественото мнение, лъже Българския парламент – Парламентът, който е избрал това правителство. Какво пречеше тогава Вие да ни кажете: „Няма, господин Мутафчиев, няма да има процедура септември месец”. А сега идвате, извинявайте, казвате, че се паля. Не, не се паля, възмутен съм, втрещен съм да дойдете и да ми кажете след една година, че не сте знаели, че нямате лимит. Вие ще провалите „Транзитни пътища 5”. Добре, кажете му го на Дянков! Ако искате помощ, дайте да отидем двамата и да кажем: „Дянков, проваляш пари, които предишните правителства взеха за строителство на пътища от Европейската инвестиционна банка в заем”. Четири години не можем да усвоим този заем. Какво да говорим за усвояване на европейски пари? Ще Ви помогна, госпожо министър. Ще дойда с Вас, но Вие сте в неудобната ситуация в момента да дадете ясен отговор и да се оправдаете за това, което става. Това е една лъжа към всички граждани, разберете го, не към Петър Мутафчиев. Уважаема госпожо Христова, уважаеми господин Мутафчиев! Никого не съм излъгала. Това, което казах в своя отговор миналата година, беше, че имаме възможност, готовност и желание да обявим търга. Но все пак обявяването на търга и сключването на договор не зависи само от нас, зависи от Европейската инвестиционна банка и от Министерството на финансите, предвид че заемното споразумение приключва, а срокът за изпълнение на този проект е по-дълъг от заемното споразумение. Също така трябва да отбележим, че не съм казала и не ми преписвайте това, че няма съфинансиране. То не се дели дали има, или няма съфинансиране – имаме един заем от Европейската инвестиционна банка, който върви със съпътстващото съфинансиране. Тези средства трябва да вървят паралелно. Министерството на финансите отпуска лимит за разходи и тавани и за двата вида средства – и за заемните средства, и за съпътстващото съфинансиране в определена пропорция, която се преценява от Министерството на финансите спрямо възможностите на бюджета, тъй като знаете, че всеки един заем и неговото съфинансиране влияе на дефицита. Пак казвам, поискали сме удължаване на меморандума с Европейската инвестиционна банка и ако го получим, всички проекти, които влизат, включително и този – ще обявим търг, ще изберем изпълнител и ще започне тяхната реализация. Но не можем да ги обявим и за процедури да сключим договор, при условие че нямаме съгласието на банката и на Министерството на финансите. Така че не ми вменявайте лъжа по темата. Госпожо Христова, да уточня, може би аз съм се изразила некоректно. Общата стойност на двата участъка, част от този лот, с Европейската инвестиционна банка е с обща стойност около 25 млн. евро. Може би аз се изказала некоректно и съм казала „лева”. Ако съм общо от Европейската инвестиционна банка и национално съфинансиране. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос отново е от народния представител Петър Мутафчиев относно необходимостта от ограничаване на скоростта по магистралите и скоростните пътища в страната. Господин Мутафчиев, заповядайте да развиете въпроса си. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Госпожо министър, през месец юни 2012 г. Народното събрание промени Закона за пътищата, където увеличихме, разбира се по настояване на българското правителство, скоростта за движение по магистралите – 140 км, и се въведе едно понятие, което дълго време беше коментирано – „скоростни пътища” са четирилентови пътища, по които скоростта може да бъде 120 като нов тип път. Тогава при обсъждането, защото бяха изразени много мнения, че състоянието на старите участъци на автомагистралите не e

места, които не позволяват скорост 140 км, а също така че ще бъдат обозначени скоростните пътища, тъй като част от връзките между по-големите градове, не са много, но все пак ги има, са пътища, по които вече може да бъде позволена скорост от 120 км в час. месеца след приемането на закона, осем месеца след поемането на такъв ангажимент, ако се движите по автомагистрала „Тракия”, ще видите, че такива ограничения за лошото състояние на пътя няма. Ако се движите по „Хемус” – също. Включително, ако тръгнете по автомагистрала „Струма”, по която в момента ограничението е до 90 км в час, причината уж е, че няма акт 16 и така нататък, но тя отговаря поне на условията на на скоростен път, можеше скоростта да се увеличи на 120 км в час, но и там не е увеличена. Аз питам: како правим тогава?! Приемаме закони в Народното събрание. Искате от нас подкрепа. Преди малко обвинявахте, че това Народно събрание е виновно, че нямало пари в бюджета.

по-голямо потребление на горива в страната, не знам дали това беше основният мотив на правителството, нищо друго по този закон реално не е изпълнено. Защо тогава трябваше да се приема?! Въпросът ми е: какви мерки предприехте? Помогнахте ли за осигуряване на средства на Агенция „Пътна инфраструктура”, за да могат да обозначат тези пътища? Благодаря Ви.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мутафчиев, може би първо трябва да започна от скоростните пътища. Да уточним, че новопостроен, въведен в експлоатация скоростен път Добре, благодаря Ви, че уточнихте това много важно нещо. Повярвайте ми, знам. Поради това няма поставени табели за такива километри на скоростните пътища. Такива ще се изграждат оттук-нататък. По отношение на това къде и какви знаци да се поставят, Вие знаете, правилата повеляват координация между „Пътна полиция” и Агенция „Пътна инфраструктура” в кой участък какъв пътен знак да бъде поставен в зависимост от вида, състоянието на пътя и много други изисквания. Всяка година през пролетта АПИ получава детайлна информация от колегите от КАТ кои са местата с концентрация на пътнотранспортни произшествия и кои са така наречените „критични места”. На тази основа съвместно се съгласуват знаците, за които Вие ме питате, къде да бъде ограничена, намалена скоростта там, където те са опасни поради лошо състояние на пътя или поради други причини. Това е факт и се прави. Предстои да бъде направено и тази година, за да бъдат актуализирани знаците за съществуващите пътища в експлоатация. По отношение на магистралите, които цитирахте, не мога да се съглася, че по тях няма необходимите пътни знаци за ограничаване на скоростта там, където тя не трябва да бъде 140, 130 или 120 км в час. Давам пример: километър 61 от двете страни на автомагистрала „Тракия”, както и километър 63 по лявото платно на автомагистрала „Тракия” има ограничения на скоростта до 70 км. Това е сигнализирано с необходимите знаци. по същия начин поради лошо състояние на фугите и неравности по пътя има въведена временна организация на движението. Поставени са три вида пътни знаци: А 12, Б-26 и Т-2, с които скоростта се намалява до 90 км. След зимния сезон 2011-2012 г. в планинската част на магистрала „Хемус” имаше повреди на предпазната ограда. Отново беше направена необходимата временна организация и поставени определените знаци за това с ограничаване на скоростта до 90 км. Знаците бяха махнати през ноември, тъй като оградата беше възстановена. възстановена. В момента, господин Мутафчиев, има въведена временна сигнализация на автомагистрала „Тракия” и автомагистрала „Хемус” с необходимия комплекс от знаци А-15, Б-26 и Т-14 с намаляване на скоростта до 70 км в час поради опасност от хлъзгави участъци и снегонавявания. В ключовите участъци на магистралата има въведени необходимите ограничения. В новите участъци на магистралата водачите могат да карат с разрешената скорост от 140 км. Ако Вие разполагате с данни или сигнали за други участъци, разбира се, те ще бъдат прегледани и анализирани от КАТ и Пътната агенция. Ще Ви бъда благодарна да ги предоставите, за да можем да предоставим пътуващите от превишаване на скоростта там, където това не би било целесъобразно. Благодаря

Госпожо министър, да, може би има ограничения, поради това че е скъсана оградата или че се е наложило ограничение поради сигнал и така нататък. Аз обаче искам да кажа нещо друго, говорим за различни неща.

на изискването за движение със 140 км в час. Искам да Ви кажа, че и по новите участъци има

Няма ограничения! Мога да Ви кажа и в кои участъци няма ограничения. Между Пловдив и Пазарджик нямате ограничения. Там състоянието не е никак добро. Имаше включително и дупки, закърпиха се хей сега, преди да дойде зимата. зимата. Не чакайте полицията да свърши работа. Направете този анализ и обозначете пътищата така, както беше ангажиментът Ви. Говорим, че няма новопостроени

Защо там не е разрешена скорост 120 км в час? Скоростен път ли е според понятието, което приехте, автомагистралата от Перник до Диканите? Скоростен път е, ако не е автомагистрала според Вашите понятия. Защо тогава ограничението там е 90 км на нов път? Защо не е 120 км? За това Ви питам. В края на краищата ще се направи ли този анализ? Ще се осигурят ли пари да се сложат знаците и да се знае, че отговарят изцяло на изискванията на закона, който Вие предложихте, госпожо министър, да се приеме в това Народно събрание.

за намаляване на скоростта. Разбира се, направен е и одит за безопасност на пътищата. Има много пътища, по които трябва да се сменят знаците, но това отново го правим поетапно. Както и Вие казахте, необходим е огромен финансов ресурс, финансов ресурс, но въпреки всичко го правим. Може да не е направено за всички пътища, но на най-критичните участъци скоростта, особено по магистралите, е намалена на 80 и 90 км така, както е преценено от колегите. колегите. Ние не разчитаме на КАТ, а със съдействието и съгласувано с КАТ поставяме тези знаци. Правим го и досега, ще го правим и оттук нататък. Допълнително към това се ангажираме и за участъците с концентрация на ПТП. Там имаме специални знаци, не само за ограничение на скоростта.

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! На 30 май 2012 г. на заседание на Министерския съвет Вие внасяте информация за тежкото състояние на мостовите съоръжения по автомагистрала „Хемус”, включително и на три мостови съоръжения, които се намират на автомагистрала „Тракия”. И тогава изискахте от българското правителство и от премиера бързо да се осигурят средства, защото има опасност при тяхната експлоатация за безопасността на движението и че могат да настъпят сериозни последствия за хората, които пътуват в тези участъци. Включително телевизиите се включиха и започна една сериозна кампания. На това заседание обаче Вие казвате: това е спешен авариен ремонт, трябва да се ползва чл. 90 от Закона за обществените поръчки, тоест да няма конкурси, а да се обяви като авариен ремонт бързо по представени оферти и така нататък и да започне ремонтът им. Честно да Ви кажа, тогава аз Ви повярвах, че има сериозни проблеми по отношение техническото състояние на тези мостови съоръжения по магистралите, те са едни от сложните такива мостови съоръжения, може би и единствени на Балканите. Какво се случва обаче? До този момент не се направи ремонт и аз си мисля: или или правителството нехае за безопасността на движението и за гражданите, които пътуват по автомагистралите, може би по-старите участъци, защото са правени от предишните правителства и от Тодор-Живково време още, или това, което министър Павлова казва, не е вярно. Иначе как да си обясним това, че до този момент не са започнали никакви ремонти, а тук се говореше, че до зимата трябва да се започнат, да се направят спешно, иначе няма да можем да пътуваме по автомагистралата и ще трябва да я затваряме. Какво стана? Започнаха ли ремонти? Наистина ли е толкова тежко състоянието или някакви нови анализи Ви показаха други резултати? И в края на краищата какво трябва да очакваме, за да е ясно на нас и на обществото можем ли спокойно да пътуваме по автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Тракия”? Благодаря Ви. Имате думата, госпожо министър, за отговор. По отношение на спешните аварийно-ремонтни и възстановителни работи на трите виадукта на магистрала „Тракия” и „Хемус” е проведена обществена поръчка с три обособени лота за избор на изпълнител, но тя не е проведена по реда на чл. 90 за пряко договаряне, за което коментирахме и с Вас в тази зала, а е проведена по реда на чл. 84 за процедура по договаряне с обявление. Да, моето огромно желание беше да го обявим по чл. 90, тъй като анализът показа, че ако бяхме провели лятото тази процедура, тя щеше да е бърза, кратка, можехме бързо да наемем изпълнителите и преди започването на зимата, преди края на строителния сезон реално да се извършат аварийни ремонтни работи. Това беше моето желание. За съжаление, след дългите дебати, които водихме и тук, и взетите решения, взехме решение да се прави не по реда на директното възлагане, аварийното по чл. 90, а по чл. 84 и да се проведе по-дългата процедура, за да няма и грам съмнения, както Вие се опитвате да провокирате такива, че някой има някаква задна мисъл. Тази процедура отне по-дълго време, тъй като имаше и обжалвания и искане от самите кандидатстващи фирми, а имаше много желаещи, сериозни международни компании, които казаха: „Искаме по-дълъг срок”. Това наложи да удължим срока за подаване на оферти, за да могат фирмите да се запознаят с това, за което кандидатстват. В края на миналата година бяха сключени договорите за строителство, но, за съжаление, по процедурата за строителен надзор имаше обжалване. Срокът за обжалване приключи, ако не се лъжа, вчера или онзи ден, така че имаме готовност да сключим и договора за надзор, за да може в рамките на новия строителен сезон, който се очаква да открием март или април, в зависимост от климатичните условия, да започне реалната работа по ремонта на тези съоръжения. За да не губим време, тъй като надзор не е необходим преди да се започнат реалните работи, фирмите, които бяха избрани, работят в момента по допроектирането и подготвителните работи, за които надзор не е необходим. Сега вече ще имаме и надзор и ще могат да започнат реалните работи през пролетта на тази година и съответно да се извършат по графика, с който кандидатстваха изпълнителите. Има много други, както тогава споменах – мостове и съоръжения, които имат нужда от ремонт. Те бяха вече приоретизирани в нашата стандартна програма за авариен ремонт – текущо поддържане. Имаме направен план-график за тази година, така че има и други мостови съоръжения по пътищата, специално тези, които са в най-лошо и най-рисково състояние, разбира се, за които сме отделили някаква част от парите за текущ ремонт и поддържане, за да можем да ги обезопасим, за да се пътува безаварийно по тях, надявам се. А докато ги ремонтираме да не се случи това, което се случи, да кажем, в област Петрич, където падна мостът, по който в момента също върви работата по неговото възстановяване и тя, надявам се, ще довърши до края на лятото, тъй като съоръжението е голямо А всички, които шофират по магистралите, докато извършим ремонтите, трябва да са внимателни и да спазват ограничението за намалена скорост, които са поставени там. Всички, които се съобразяват, се надявам, че няма да имат предпоставки за ПТП, което е най-важно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ:

Уважаема госпожо министър, от Вашия отговор едно се разбира – след като може да се отложи чак до новия сезон, а не да се направи преди зимния, както Вие настоявахте, е нямало спешност. Нямало е спешност. И тогава Ви питам: защо трябва да е по обявление, тъй като това е също една кратка процедура, за да разберат гражданите, с три оферти обявление по вестник и така нататък, без нормалната конкурсна процедура? Защо не си го проведохте тогава по нормалната конкурсна процедура, за да няма никакви съмнения? Можеше тогава така да стане. Но явно отново искаме да определим определен кръг от фирми, които да се понадпреварват малко, да имат определени затруднения и след това да започнат ремонта на тези сложни съоръжения. Аз трябва да попитам: средства осигурени ли са? Защото аз в бюджета не забелязах да има осигурени средства за естакадите. От досегашните отговори разбрахме едно че не се отделят пари от акцизите, няма за пътищата. По магистралите идват пари само от Европейския съюз. Да, плащат се малко от бюджета и след това си ги връщаме. Даже и пенсиите на българските граждани зависят. Правителството не дава пари и за пенсии. Не дава кой знае какво и за здравеопазване. Хвалите се с някакви 3 милиарда, ама здравеопазването става все по-зле, лекарствата – по-скъпи. Виждаме какво става с парно и така нататък. Няма пари за нищо. А изведнъж бюджетите Ви са с 20 милиарда повече похарчени пари. Двадесет милиарда повече

Явно, че разчитаме само на европейски, а се пилеят български средства, вместо тези пари да се инвестират в бъдещето на страната. Убеден съм, че и тези проекти, които започвате в този момент, в един момент за тях ще има притеснение, че няма да бъдат

Уважаеми господин Мутафчиев, за да сме коректни, трябва да кажем, че обявлението по чл. 84 не е само с три фирми, а с толкова, колкото се явят. Явиха се много повече от три. Беше дадена възможност за конкуренция и избор на фирма, която е достатъчно добра именно в това да ремонтира такива сложни мостови съоръжения, тъй като ремонтът е сериозен, сложен и скъп.

Така че средства за аварийните ремонти – и за тези три виадукта, и за другите спешни, които Ви казах, има осигурени, тъй като те бяха приоритизирани още миналата година. Благодаря Ви. е от народния представител Мая Манолова – относно броя на гражданите с избирателни права. Имате думата, госпожо Манолова. броят на избирателите е едно от мистичните числа в България число, което няма обяснение и се пази в тайна до последния възможен момент. За справка само ще кажа, че за референдума броят на избирателите беше обявен от ГРАО буквално дни преди неговото провеждане. Защо е важно това число? Защото въз основа на него се съставят избирателните списъци и се осигурява правото на хората да осъществят конституционното си право на глас. Защото въз основа на това число се изчислява избирателната активност, която за референдума беше условие за неговата валидност. И не на последно място, защото въз основа на това число се правят изборни измами. Чрез това число и съставените на негова основа избирателни списъци се подменя вотът на българските граждани. То е средство за кражба на вот, за кражба на избори. Моят въпрос към Вас е: как получихте числото, определящо броя на избирателите, по повод проведения национален референдум? Вероятно по същия начин ще постъпите и с определянето на броя на избирателите и избирателните списъци за предстоящите парламентарни избори. Как получихте това число от 6 млн. 949 хил. избиратели, което обявихте? Аз няма да го сравнявам с преброяването, където разликата е 1 милион, или с данните на НСИ от месец септември, където разликата е 800 хиляди. Ще го сравня с броя на избирателите за президентските избори, където разликата е в плюс – повече избиратели за референдума със 75 хиляди! Как стана възможно това, при положение че, пак по Ваши данни, между президентските избори и референдума са починали 134 хиляди избиратели, навършили са 18 години и са получили избирателни права 101 хиляди? Тоест избирателните списъци, броят на избирателите трябваше да намалее минимум с 33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

първо, трябва категорично да не се съглася, държа да го отбележа, с обвинението, че някой е крил някакви списъци. Няма такова нещо. Съгласно изискванията на закона, така както е указано там, точно на 18 януари, петък, много добре си го спомням, ГРАО изпрати информацията за избирателния списък – за това как той е формиран, и самия избирателен списък на ЦИК и на общините. Така че това е спазено. Ако по някаква причина някой надолу по трасето не го е публикувал, обявил или излъгал, че не го е получил, аз не мога да нося

няма причина да сравняваме преброяването на българските граждани, което се провежда на всеки 10 години от Националния статистически институт, с броя български лица, които се съдържат в Националната база данни „Население”, тъй като преброяването, както Вие добре знаете – аз съм уверена в това, е на доброволен принцип, на анкетен принцип и преброяват към момента на датата на преброяване лицата, които живеят в определено населено място! Данните от преброяването – дали са анкетирани, дали онлайн, са доброволни и всеки може да напише вътре каквото си иска. Те не се проверяват срещу документ, паспорт, лична карта и така Съвсем различно нещо е списъкът с базата данни на населението на ГРАО. Пак казвам, преброяването на населението е само на лицата, които живеят в България – не отчита всички български граждани, независимо към момента на преброяването къде се намират по света. Вие го знаете много добре.

От тази база данни никой няма право да заличава лица, освен ако определеното лице официално не се откаже от българско гражданство или няма смъртен акт за него. Също много важно е да отбележим, че на основата на базата данни „Население”, която се формира от данните, които ГРАО получава от всяка община, която има ангажимент да регистрира родените и починали хора, починали хора, ГРАО по-скоро е оператор на база данни, а съдържанието се налива, грубо казано, чрез обмен по електронен път на данни от общински администрации и от МВР. Няма как някой да си позволява да пипа или да заличава лица. Това право имат служителите на общинските администрации при определени обстоятелства или при смърт на определено лице. Това е много важно уточнение, преди да започна. Съжалявам, ще удължа времето, ако ми позволите да отговоря малко по-дълго. Това е последният въпрос в днешния парламентарен контрол. Конкретно за това, което задавате като въпрос. На изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. в избирателните списъци бяха включени 6 млн. 933 хил. 748 избиратели. За референдума, който беше проведен на 27 януари тази година,

Междувременно 18-годишна възраст и право да гласуват са придобили 101 хил. 620 лица. Тоест починалите са с 33 хил. 226 повече, с колкото би следвало да намалеят избирателните списъци за референдума.

лицата, заявили желание да гласуват в чужбина на изборите за президент, са били 32 хил. 390 човека и те са били заличени от избирателния списък, окончателния към онзи момент, а сега за референдума желаещите да гласуват в чужбина са едва 1773. Така че заличените от избирателния списък лица през 2013 г. са с 30 хил. 617 по-малко. Тоест с толкова би следвало да се завишат избирателните списъци. Това число почти компенсира изчисленото намаление от 33 хил. Също така трябва да отбележим и един друг, много важен факт, а именно, че за периода от президентските избори до референдума лицата, които са получили българско гражданство или са възстановили българско гражданство, са 24 539! И именно част от тези лица също имат право на глас, те също компенсират това увеличение. И аз също бях изненадана, като видях тази цифра, колко много лица са получили български паспорт и възможност съответно да гласуват. едно последно уточнение, ако ми позволите. Когато се поставят избирателните списъци, тъй като Вие знаете, те са публикуват първо като предварителни, в периода до самия ден на избора или на референдума, общините имат право от тези списъци да заличават лица, които междувременно са починали или да добавят лица, които междувременно са получили избирателни права или са навършили 18-годишна възраст, или да заличат такива, които са арестувани, били са в болница или нещо се е случило с тях. Затова съпоставянето на предварителния списък за референдума с окончателния списък, който е за президентските избори, не трябва да бъде правено, за да няма тази разлика. Затова трябва да ги сравнявате по данните, които току-що Ви прочетох. Благодаря.

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо министър, разбира се, че аз съм си направила труда да сравня числата, които имат отношение към определянето на броя на избирателите в избирателните списъци. Ще Ви предоставя двата протокола на ЦИК с окончателните резултати – този за президентските избори, и този за референдума, където в нарочни графи са отбелязани сравними данни, тоест коректно е да сравняваме „брой на избиратели” с „брой на избиратели”, „брой на избиратели според избирателните списъци” с „брой избиратели в избирателните списъци”, „брой на избиратели след дописването в изборния ден” с „брой на избиратели с дописването в изборния ден” ако се запознаете по-внимателно с тези данни и сравните коректно числата, ще видите, че увеличението на избирателите по време на референдума е минимум с 57 хиляди души. Аз няма да навлизам повече в този спор, тъй като той е неясен за хората, които не виждат конкретните числа. Просто се запознайте с тези два протокола. Освен това ще Ви кажа, че според Вашите изявления, които дадохте след референдума, излиза, че 668 столетника има в България днес. Тогава Вие не уточнихте колко от тези 668 души са на по 150-200 или на 300 години. И аз бих Ви предложила просто да заличите всички граждани, които са над 150-годишна възраст. Ако те случайно са живи и дойдат да гласуват в изборния ден, просто могат да бъдат дописани. Ако се направи също така едно изчисление на продължителността на живота, според избирателните списъци, ще се окаже, че за България тя е изключително висока и, че премиерът Бойко Борисов е прав поне в едно свое твърдение, в едно своя хвалба, че по време на управлението на ГЕРБ продължителността на живота в България се е увеличила, защото тя със сигурност, според избирателните списъци, се е увеличила. Нещо повече, според избирателните списъци хората в България са безсмъртни. За целите на изборите и за целите на ГЕРБ хората не умират. Те просто ще гласуват и на следващите парламентарни избори. И според мен трябва да предприемете стъпки в две посоки конкретно, тъй като вчера Вашите депутати отказаха да направят промени в Изборния кодекс, две неща първо, стиковайте си данните с регистрите на населението в общините. Не е никакъв проблем да се снабдите с необходимите удостоверения за наследници, смъртни актове, ако е необходимо – служебно. И, второ – има един текст в закона, който казва, че от избирателните списъци се заличават всички български граждани, които до два месеца преди изборния ден са напуснали страната. Тези един милион българи, които не живеят в България не трябва да са в избирателните списъци в България. Те имат право да гласуват. Ако дойдат в изборния ден трябва да бъдат дописани и да гласуват, но те нямат място в избирателните списъци. ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, за дуплика желаете ли? Имате думата за дуплика. Госпожо Манолова, едно последно уточнение. Първо, ГРАО или министерството като цяло, нямаме право да заличаваме лица от избирателните списъци. Това право могат и го имат единствено и само общините и службите, служителите по гражданска регистрация. Именно затова казах, и бях изключително коректна, че моята проверка постанови над 600 столетници, над 120 години и затова написах писмо на всички общини: моля, проверете си списъците, вижте си ги и заличете починалите лица!